gospodo narodni poslanici, nastavljamo dalje sa radom.Reč ima narodni poslanik Božidar Delić. Izvolite. Zahvaljujem.Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, moram na početku da kažem da sam ja u svom ranijem obraćanju obraćao se isključivo ministru odbrane, jer ministar odbrane danas ovde pred nama izlaže, objašnjava, odnosno brani godišnji plan upotrebe Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama.To što se nekoj gospodi ne sviđa

Glasao sam protiv godišnjeg plana zato što je godišnji plan takav dokument. Znači, usvajanjem godišnjeg plana glasa se praktično za sve misije. Mi bi glasali samo za pojedine misije.Srpska radikalna stranka svakako ne smatra da Srbija treba da bude izolovano ostrvo,

Možemo samo sa onima koji poštuju naš narod i našu državu. I, čuo sam još jednu katastrofalnu, da kažem, prostu rečenicu, a a odnosilo se na stav SRS, da zbog toga što radikali imaju stav da oni koji su priznali Kosovo i oni koji su glasali

E pa gospodo, neka narod čuje da je Kosovo i Metohija za neku gospodu koja ovde sede minoran razlog. Za srpske radikale i za sve one koji nas podržavaju Kosovo i Metohija je jedno od najvažnijih pitanja i najvažniji problem koji Srbija danas ima.Gospodine ministre, kada sam rekao da je ovaj plan trebao da bude ipak usvojen krajem prošle godine ili u januaru mesecu, vi ste se pozvali na to da nisam pročitao godišnji plan za prošlu godinu. Ja sam ga pročitao, imao sam ga kod sebe i sad ću ponoviti ono što ste vi citirali – pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova koji budu upućeni u multinacionalne operacije tokom 2015. godine, u skladu sa mandatom multinacionalne operacije, nastavljaju angažovanje i u narednoj godini, do usvajanja godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini. To je u redu.Oni koji su bili u misijama do isteka, ne mandata misije, nego njihovog šestomesečnog angažovanja kada su u pitanju vojnici, godišnjeg angažovanja kada su u pitanju pripadnici MUP-a,

ali rotacija nijedna nije mogla da se izvrši na osnovu tog poslednjeg stava u tom dokumentu. Uostalom, vi ste ove godine u planu za 2016. godinu, ovo je takođe, da kažem, poslednja tačka, drugačije to napisali.

Da se samo zvao plan upućivanja Vojske Srbije u multinacionalne operacije, to bi moglo da prođe, ali u zakonu stoji da je to godišnji plan. Gubimo vreme u ovoj raspravi, ona je apsolutno bespotrebna. Ja samo kažem da vodite računa da, recimo, za sledeću godinu, da se to ipak u neko vreme koje je prihvatljivo dostavi dostavi Skupštini i da Skupština o tome raspravlja.Nastavljam dalje vezano za operacije koje podržava, odnosno ne podržava SRS. Mirovne operacije

na stend-baj aranžmanu, zna se da se traže štabni oficiri, vojni posmatrači ili sanitetski tim, o tome će se odlučiti naknadno. S obzirom da Republika Mali nije priznala Kosovo i da je bila uzdržana kod glasanja za UNESKO, mi smatramo, ukoliko bi se to radilo o nekim limitiranim snagama zbog

Indija je prijateljska zemlja. Indija nije priznala Kosovo i glasala je protiv prijema Kosova u UNESKO. To je ogromna, velika zemlja i naš prijatelj. Sa druge strane, problem koji postoji u toj pokrajini je sa Pakistanom. To je država koja je priznala Kosovo 24. decembra 2012. godine i glasala je za Kosovo u UNESKO-u. Treba apsolutno povesti računa o tome, ako se dobije poziv za jednu ovakvu misiju, da sa tom misijom ne bi, recimo, narušili prijateljske odnose koje imamo sa Indijom.Mirovna operacija UN u Južnom Sudanu. Južni Sudan nije priznao Kosovo, glasao je protiv Kosova u UNESKO-u. Samim tim je pokazao da ceni Srbiju i, opet kažem, ukoliko finansijske mogućnosti budu dozvoljavale i ukoliko se bude od Srbije tražio neki limitirani broj ljudi, mi nemamo ništa protiv da se u takvu jednu prijateljsku zemlju uputi naš tim.Mirovna operacija UN u Sudanu. Protiv toga, iako je ovo stend-baj aranžman, iako Sudan nije priznao Kosovo, glasao je za prijem Kosova u UNESKO.

ne treba da upućujemo naše snage u ovu mirovnu misiju.Na stend-baj aranžmanu takođe se nalazi i mirovna operacija UN na Bliskom Istoku. Mi tamo za sada imamo jednog posmatrača i saglasni smo da taj posmatrač tamo radi svoj posao. Međutim, da li, u slučaju da UN pozovu snage Vojske Srbije ili Ministarstva unutrašnjih poslova, za ovu misiju UNDOF, zavisi pre svega od toga koliko bi to koštalo našu zemlju i koliko bi to ljudi bilo potrebno. Na osnovu toga bi se o tome odlučivalo, s obzirom da kapacitete koje smo već angažovali Vojske Srbije, po mišljenju SRS su gornji limit i po pitanju ljudi i po pitanju finansijskih sredstava. Ako bi se mi pitali, ne bi dozvolili ni da se troše veća sredstva, ni da se upućuje veći broj ljudi.Misija EU za obuku u Centralnoafričkoj Republici, takođe, prvo zbog toga što je to misija EU, apsolutno smo protiv toga.Već sam naglasio u prethodnom javljanju da je Centralnoafrička Republika priznala Kosovo, time se praktično svrstala na stranu onih koji žele da nam otmu jedna suvereni deo naše teritorije, a glasala je uzdržano za prijem Kosova u UNESKO.I, vojna operacija pomorskih snaga EU u Mediteranu. Apsolutno smo protiv toga, toga, iako ne znamo, radi se o štabnim oficirima koji bi bili u operativnoj komandi misije u Rimu i štabnih oficira kao što je to i u ovoj misiji, koji bi bili na brodu komande snaga. Protiv toga smo da se naše snage i naši vojnici upućuju i u ovu misiju, jer je i to misija EU.Toliko

i da upravo zbog toga što treba da čujemo, kao što svaki čovek čuva svoje dostojanstvo, moramo čuvati i dostojanstvo svoje države i jednostavno reći svima u EU i i posebno u UN, koje su misije za nas prihvatljive. Mi biramo gde će ići naša vojska. O tome odlučuje ova Skupština, a te poslove realizuje Vlada preko ministra odbrane i ministra unutrašnjih poslova.Da li tu gospodo ima nešto nejasno? Bez obzira što neko može opet da se javi, mislim da su građani Srbije, iz ovoga što sam rekao, mogli kristalno jasno da saznaju kakvi su stavovi SRS po ovom pitanju.

Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Goran Bogdanović. Gospodin Bogdanović nije tu.Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.

u misije koje su pod direktnom kontrolom EU, ministar nam je dao obrazloženje da je to politika koju vodi rukovodstvo ove države i da se Vojska, odnosno resorno ministarstvo mora uklapati u tu politiku.Možda bi ovo objašnjenje bilo ubedljivije da više puta ta politika se nije menjala i politički stavovi u proteklom periodu. Setimo se samo kada je bilo pitanje od životnog značaja za Srbiju, pitanje KiM da su predstavnici zvanične politike jasno isticali svoj stav, da sa državama koje su priznale Kosovo kao samostalnu republiku, moramo da razmotrimo kakve ćemo odnose da imamo, a po funkciji vrhovni komandant Vojske, ne mali broj puta, govorio je predsednik države da treba razmisliti i o slanju vojnih misija i predstavnika vojnih i i policijskih snaga.Ovde smo isto čuli jedan dosta neubedljiv argument, zašto se ovaj godišnji plan razmatra krajem godine, u novembru mesecu. Uz obrazloženje koje smo više puta slušali za različite predloge planova, odnosno zakona, da se nije moglo na početku godine, jer su bili izbori. Pa, gospodo, se niste malo izgubili u tom kalendaru? U kalendaru je bilo dovoljno meseci, a pogotovu dana, da se razmatraju, ne samo zakoni nego i ovi planovi do raspisivanja izbora. Najlakše je pravdati se ili tražiti opravdanje, bili su izbori, privremena Vlada, odnosno u tehničkom sastavu i nismo mogli ništa, ali do te situacije, do tog trenutka, funkcionisao je i parlament, funkcionisala je Vlada i ovi planovi su nešto što je u svakom slučaju većim delom rutina.Zašto mi srpski radikali isključujemo bilo kakvu mogućnost učešća pripadnika Vojske i bezbednosti snaga u

Možda i jeste, ali mi radikali nismo baš toliko dobro obavešteni, nema kolektivnog prijema u članstvo UN, jesu

i ona potpada pod kontrolu NATO snaga. Svako učešće predstavnika vojske i policije podrazumeva da je tu NATO komanda izvršna. Odnosima sa NATO Paktom, dobro znamo čemu vode i šta donose Srbiji. nismo mi iznenađeni gospodo, sa ovakvim stavom ovog novog saziva. To od ranije datira, to datira od 2000. godine. Urušavanje čitavog sistema odbrane, ako može tako da se kaže, naglo je počeo posle „Buldožer, petooktobarske revolucije“, kada su strani ambasadori, pre svega, ambasador Amerike, određivali ko će biti vojni ministar.Pa, imao jedan istinit događaj kada se određivalo ko će biti novi predsednik Vlade posle ubistva Zorana Đinđića, tadašnji ambasador Amerike, Mongomeri, je rekao – ne interesuje me, možete koju god hoćete budalu dovesti na čelo vlade, ali ministar vojni mora biti Boris Tadić.Tada počinje bukvalno urušavanje i vojske i odbrane ove države. Setimo se, nemojmo zaboraviti one slike koje su nam bile prezentovane na malim ekranima, američki ambasador Mongomeri prisustvuje uništavanju naoružanja Vojske Srbije, odnosno tada Jugoslavije, i kaže Boris Tadić, tadašnji ministar, ovde smo mi profitirali, za svaku strelu, daju nam 10.000 dolara. Cena strele je mnogo veća, ili 100.000 dolara, mislim da je 100.000 dolara, izvinjavam se, ali šta je to značilo Borisu Tadiću, on je imao misiju da bukvalno uništi sve. Sve što se odnosilo na Vojsku i započeo je svojski da radi taj posao. Kasnije je nagrađen tako što je postao predsednik države,a na njegovo mesto je doveden još gori. Jer, nikad ne možete, kada dođe do takvih smena da kažete – došao je bolji. Došao je gori.Taj gori je počeo da objašnjava da nema nikakve svrhe da se uvede obavezno služenje vojnog roka, da Vojska može da funkcioniše, da je on kao menadžerski tip ministra potrudio se da Vojsku izvuče iz krize. na sramotu svih nas, a pogotovu pripadnika Vojske, svedoci smo da oni koji su završili visoke škole, visoke akademije, uložili sav svoj trud i znanje da bi dostigli jedan nivo koji koji se odnosi i na njihovu profesionalnost, maltene su došli do prosjačkog štapa, dok je dotični ministar pokazivao skupocene satove. To je realnost Srbije.Kada nama srpskim radikalima spočitavate da mi vodimo iluzionističku politiku,

Gubite iz vida, gospodo, da je 2003. godine bio iznesen zahtev pred generalštab vojske da pripadnici vojske, tadašnji pripadnici vojske jedinice, učestvuju u misiji u Avganistanu, gde se obrazlagala takva ideja da će Amerikancima biti drago što srpski vojnici u većem broju učestvuju u Avganistanu, što će oni biti topovsko meso.Bilo meso.Bilo je svakakvih ideja. Ali, svedoci smo, vreme i događaji potvrdili su da smo mi srpski radikali većim delom u pravu kada tvrdimo – nema nikakve saradnje sa onima koji su priznali republiku Kosovo,

Nije ovo neki velik korpus, brojčano nije velik korpus, pa možemo ovako da razgovaramo, ali možemo simbolično da damo do znanja da ne želimo da učestvujemo u misijama EU gde bi naši visoki oficiri ili visoki predstavnik

sad, postavlja se logično pitanje – da li možemo i dalje slepo da sledimo ovu politiku, politiku neutralnosti, kako zagovarate? U svetu koji je sve više i više polarizovan,

To je možda bila dobra prevara kada se govorilo da treba imati kuću sa dvoje vrata, međutim, u takvoj kući je uvek promaja. Mi smo sad simbolično kao država došli u situacije da moramo da se opredeljujemo, da ne sedimo više na promaji i da ne budemo više na dve stolice, jer nam se izmiču i jedan i druga. Mi moramo imati saradnju. Saradnja sa NATO paktom nije dobra, ne zato što je to politički stav nas srpskih radikala, nego zato što je NATO zločinačka organizacija i njihov cilj je uništenje Srbije. Mi moramo tražiti na drugoj strani saveznika.Šta je rešenje? Rešenje je da postanemo članica ODKB-a. To je savez na čijem čelu je, pre svega, Ruska Federacija. Moramo vojsku tehnički, finansijski, tehnološki i kadrovski da ojačavamo. To ne možemo sa Amerikancima, to ne možemo sa NATO. Zašto ne možemo? Evo vam još jedan logika. Pa, evo, pre neki dan, svi smo svedoci da visoki predstavnici američke politike, a bogami i predstavnici NATO-a, stoje na stanovištu da na Kosovu treba formirati vojsku. Kosovo treba da ima vojsku, kako nam objasniše, trenutak je da Kosovo samo vodi računa o svojoj bezbednosti. Sa druge strane, njihovi emisari, njihovi instruktori bombarduju nas u Srbiji, kako u Srbiji i ovaj broj vojnika treba smanjiti, jer u Srbiji nema nikakve potrebe, u Srbiji, u kojoj još nismo izdefinisali granice države, nema potrebe da imamo vojsku. U Srbiji, gde po Rezoluciji 1244 imamo pravo slanja vojske na graničnu oblast prema Makedoniji i prema Crnoj Gori, mi treba da smanjimo broj vojnika, a Kosovo, kvazi država, treba da formira sopstvenu vojsku.Gde je tu logika? Gde je tu zdrav razum? Zar treba da budemo i dalje toliko slepi kod očiju da kažemo – dobre namere su zapadnih političara, pre svega predstavnika Vašingtona i Brisela, i dobre namere su oficira, odnosno predstavnika NATO pakta? Pa, koliko to treba glava da odleti i da njima plaćamo tu našu naivnost? A sa druge strane, nudi nam se i savremeno naoružanje, i sistem odbrane od strane Ruske Federacije. Šta je na nama? Na nama je da im dozvolimo da uspostave svoje baze, pre svega da koriste niški aerodrom, da koriste još neke lokacije, ali ako je baza Bonstil na teritoriji Srbije kod Uroševca, zašto Rusi ne bi imali svoje baze? Zašto bi mi ovako nejaki, maleni, izmučeni, iscrpljeni u ratovima, zašto bi se mi uvek suprotstavljali tim velikim silama, a sa druge strane imamo ponudu, ruku ispruženu od strane Ruske Federacije, da nas oni zaštite, ne zato što su bolećivi, ne zato što su emotivni, nego zato što štite svoje interese, štite svoju sigurnost i svoju bezbednost?Mudra politika u Srbiji treba da vidi tu šansu, a ne u klasičnim, već otrcanim odgovorima – to je politika, to je politički stav, a mi kao članice kandidati za člana člana EU, mi treba da učestvujemo u misijama, čak i onim gde su zemlje domaćini u kojima bi naši predstavnici bili priznali Kosovo. Sutra će najverovatnije i drugi deo, ne daj Bože, da se otcepi. Morate voditi računa, vojska je uvek bila faktor od velikog poverenja građana Srbije. Nemojte vi da budete gori od prethodnih, jer to je očigledno, nažalost, nepisano pravilo, bar do sada nisam primetio da se novopostavljeni ministar diči i pokazuje skupoceni sat. Eto, neka to bude dobar znak.Što se tiče voznog parka, nemojte ni tu da se ugledate. Vi bar znate taj posao. Hvala. Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić. **Dejan Nikolić** Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ministre, bez obzira što je ova debata od jutros možda bila malo i oštrija, to je duh parlamentarizma. Vi ste iz struke sada prešli na nivo politike samim tim što ste postali ministar, pa to razumete. Ali, sa ovim predlozima, vi ste danas u jednoj prijateljskoj atmosferi ovde. Zapravo, preko dve trećine poslanika će podržati vaše predloge odluka, za razliku od prethodnih vremena, ja sam dugo poslanik, kada su ministri morali ozbiljno da se bore za većinu, uz debatu koja je bila ispunjena svim i svačim, samo ne činjenicama, i demagogijom i teorijama zavere, ali nekako mi se čini da danas će uvek činjenice biti ispred i pobediti. To je ono što raduje i to je ono što je napredak u debati, u diskursu u parlamentu.Moji lični razlozi zašto podržavam mirovne misije, pa poslednjih 70 godina, ako mogu da kažem, ta kolektivna sposobnost zemalja UN da očuvaju mir i stabilnost je zavisila upravo od tih ljudi na terenu, od njihovih sposobnosti, hrabrosti da se bave svojim poslom u državama koje su obuhvaćene ratom ili nekim sukobima. U poslednjih 70 godine, od Obale Slonovače, Ruande, Konga, Liberije, milion ljudi je učestvovalo u očuvanju mira, u prevenciji od nasilja, u čuvanju života. Ono što je za mene možda i najvažnija stvar, pored toga što oni čuvaju živote građana tamo gde svoj posao rade je to da mirovne misije pružaju šansu tim društvima, tim državama da reizgrade svoja društva i građanima ponude normalan život. To su snažni razlozi zbog čega ja lično i zašto DS podržava učešće naše vojske u mirovnim misijama.U ovom trenutku nešto manje od, ako se ne varam, ispravićete me, 100 hiljada ljudi, vojske, policije, civila čuvaju mir, čuvaju civile u Južnom Sudanu, obučavaju policiju u Haitiju. Mislim da treba da stanemo u red onih zemalja koje danas salutiraju svim tim časnim vojnicima koji obavljaju svoj posao, težak ali vrlo human.Srbija human.Srbija učestvuje sa preko 300 vojnika u mirovnim misijama. Treba reći da se naše učešće u mirovnim misijama zapravo nalazi u svim našim strategijama i u Strategiji nacionalne bezbednosti i u Strategiji odbrane, u Ustavu. Svako onaj ko želi da ospori, ne da ima svoj politički stav da ne treba učestvovati, da ospori učešće u mirovnim misijama mora da ospori ova dokumenta.Ono o čemu želim ja da govorim jesu ti benefiti naše države od učešća u mirovnim misijama. Pre svega, vrlo jasna poruka da želimo da budemo partner sa zemljama Ujedinjenih nacija u izgradnji mira, očuvanju stabilnosti, prevenciji nasilja, prevenciji od terorizma, čuvanju života ljudi. Želimo da sa tim zemljama budemo partneri. Šta to konkretno za nas znači? To je šansa da izgradimo bolje spoljnopolitičke veze, naš ugled, da ojačamo naše diplomatske mogućnosti. Tu dolazimo do jednog ozbiljnog pitanja o kom možemo da debatujemo. Ne znam da li mi koristimo tu šansu. Ovo o čemu ja govorim je šansa, ali da li mi koristimo tu šansu?Znamo da pre nekoliko godina nismo imali ni informaciju da se sprema Rezolucija o Srebrenici. Da li smo mogli da iskoristimo te diplomatske kapacitete koje vučemo iz učešća u mirovnim misijama da imamo takve informacije, da učestvujemo u tome, da preveniramo i tako nešto, da poboljšamo te rezolucije koje se prave u Ujedinjenim nacijama? To je pitanje o kojem možemo da razgovaramo.Koleginica Nikolić je pitala da li postoji neki meritorijum, da li vi merite te benefite koje imamo? O tome možemo da razgovaramo i možda možete nešto da kažete što nismo čuli.Ono što znamo jeste da su 2014. godine, kada se desila katastrofa u Obrenovcu i u Srbiji sa poplavama, prve zemlje koje su pomogle zapravo naši partneri iz mirovnih misija. To građani treba da znaju.Takođe, benefiti, naša Vojska, 370, ako se ne varam ljudi, vojnika koji danas učestvuju u mirovnim misijama su obučeni po najvećim, najboljim standardima vojski razvijenih zemalja. Oni tako obučeni se vraćaju kod nas. To mogu da implementiraju ovde. To su konkretni benefiti učešća u mirovnim misijama.Šta je važno reći? To nije niko danas govorio, o tome niste ni vi govorili, a treba reći, to je činjenica. Naša vojska ide u mirovne misije isključivo zato što to želi, isključivo zato što neko se dobrovoljno prijavi da učestvuje u mirovnoj misiji.Dakle, u nekim zemljama vojnici idu po odluci, to vi znate. Kod nas ne. Kod nas se vojska dobrovoljno prijavljuje za učestvovanje u mirovnim misijama. Nema nikakve odluke. To građani treba da znaju. Ispravićete me, ja imam podatak da na spisku postoji preko 1.000 ljudi

sada. Mi možemo da razgovaramo o tome, ali nisam siguran da bismo bili sposobni da popunimo sve kapacitete i da odgovorimo tim zahtevima da nije bilo profesionalizacije vojske od 2008. do 2012. godine koju je započeo Dragan Šutanovac i završio Dragan Šutanovac. Možemo ovde da razgovaramo o tome da li je sve dobro urađeno. Ja mislim da jeste. Ostali su veliki problemi. Mi ćemo da govorimo šta je on uradio, a vi ćete da govorite da su još neki problemi ostali, ali niko ne može da prenebregne činjenicu da je reforma Vojske započeta 2008. godine kada je ministar Dragan Šutanovac preuzeo, odnosno on je preuzeo 2007. godine, završeno do 2012. takođe, kada je ministar Šutanovac bio ministar odbrane. To niko danas ne može da prenebregne. Zahvaljujući toj činjenici, mi danas imamo punu popunjenost kapaciteta u mirovnim misijama. To je preko 300 vojnika. Nisam siguran da bi tako bilo da Vojska nije profesionalizovana u ovom periodu.Šta je vaš posao dalje? Dakle, za to ćete uvek dobiti našu podršku, da obezbedite sredstva u budžetu, da dalje ulažete u opremu svakog vojnika. Šta je danas vojnik bez opreme? To je mantra, ja mislim, u Vojsci. On nije vojnik, on je meta, on je glineni golub. Dakle, vi morate da nađete snage da iznađete više sredstava, da ulažete u opremu naših vojnika, da podignete plate Vojske koje su smanjene pre dve godine. To jeste vaš posao. Vaš posao je i da glasno govorite o problemima. Nije sve ružičasto. Ukoliko imate prepreke u nekim zakonima, ovde to treba da kažete, treba reći, možemo da pomognemo. Ukoliko imate problem sa Zakonom o javnim nabavkama, treba reći, podnećemo izmene i dopune, zajedno možemo da promenimo, da vama olakšamo posao.Bilo je reči pre nekoliko godina, učestvovao sam u toj debati o vašim planovima da Vojska, odnosno da vi možete promeniti zakon, možemo i mi, naravno, u dogovoru sa vama i vi sa nama, o učešću Vojske u mirovnim misijama, da povećamo vaše nadležnosti i da prosto ne morate svake godine da dolazite u parlament, već da onda, kada parlament odobri mirovnu misiju, damo vama nadležnosti da vi prosto radite u okviru te mirovne misije onako kako najbolje znate. Nisam siguran da će se svi složiti, ali o tome možemo da razgovaramo. Ja bih lično tako nešto podražo.Zašto ovo govorim? Sećate se leks specialisa iz 2012. godine. Umalo smo vratili Vojsku iz mirovne misije. Leks specialisom smo ih zadržali tamo. Sada imamo problem sa Centralnom Afričkom Republikom. Dakle, ovakvim izmenama takve stvari bismo promenili, ne bi se to dešavalo. Dakle, ukoliko biste vi imali nadležnosti da u okviru mirovne misije, koju parlament odobri, radite one stvari koje su u najboljem interesu za našu zemlju, takve stvari se ne bi dešavale. Za tako nešto bismo podržali ovo.

Nadam se da će brzo biti u Skupštini.Što se tiče manjkavosti profesionalne vojske, jedna stvar nije urađena kako treba, i to je sada došlo na naplatu, a to je da se nije vodilo računa o tim profesionalnim vojnicima, šta sa njima posle 42 godine. Znači, oni su mogli da budu u Vojsci do 42 godine, a vi znate da kada ostavite nekoga sa srednjom stručnom spremom u 42 godini, šta sa njim? O tome nije razmišljao Dragan Šutanovac.Sada se mi bavimo time šta da radimo sa tim ljudima. To je osnovni razlog. Oni hoće da idu u Vojsku ako znaju da će i penziju da dočekaju u Vojsci, ali taj zakon koji je tada urađen bio je kratkoročan i nije se razmišljalo šta posle.

političkih poena. Razgovaramo sa ministrom. Ministar je vrlo korektno odgovorio. Dakle, želim samo da nastavim neke stvari.Godine 2008. sam isto bio poslanik. Nisam siguran da bismo znali šta želimo sa onakvom vojskom, a ne šta sa ljudima posle 42. godine. Dakle, takva profesionalizacija koja je započeta po vrlo teškim ekonomskim uslovima, gotovo nemogućim 2008. godine, u istom trenutku kada je započela velika ekonomska kriza. Dragan Šutanovac je gotovo bez sredstava profesionalizovao Vojsku, započeo i završio reformu jednog vrlo komplikovanog sistema. Svaka reforma ostavlja neke probleme. Vi ste nam rekli koji je jedan od tih problema. Verovatno ih ima još, ali ako krenemo da govorimo o benefitima, verujem da neće moći da se stavi na tas, jer su benefiti profesionalizacije Vojske, urađene od 2008. do 2012. godine, ministra Šutanovca mnogo veći od onih problema koji zaista postoje.Upravo zbog takve vrste profesionalizacije, zbog reforme koja je završena, koju je pozdravila čitava Međunarodna zajednica, druge države su dolazile da uzmu primer kako se tolikim izdvajanjem BDP može neko da profesinalizuje uspeli smo da popunimo kapacitete u mirovnim misijama i danas razgovaramo o tome da 370 ljudi učestvuje u mirovnim misijama, nisam siguran da bismo to uspeli bez takve profesionalizacije koju jeste sproveo Dragan Šutanovac. Hvala.

Ovlašćeni predstavnik DS je bio, ako se ne varam gospodin Milojičić, pa je onda ovlašćeni predstavnik šef poslaničke grupe

koji kaže – da je ovlašćeni predstavnik bilo koje poslaničke grupe onaj ko vam se ujutru nađe na papiru, potpisan od strane predsednika poslaničke grupe ili ćemo da pravimo leteće izmene. Ako ćemo da pravimo leteće izmene, ja ću sada kao predsednik poslaničke grupe SNS da uradim,, izbrojaću sad sve poslanike koliko nas ima ovde i svi će u istom momentu biti ovlašćeni i kad god neko spomene Aleksandra Vučića i SNS svako od mojih kolega će moći da se javi za reč, zato što će moći da bude ovlašćeni predstavnik.Ja vas molim, najljubaznije vas molim, uz svu kurtoaziju političku koju treba imati prema nekome ko je manjina, to razumem, ali ne mogu da razumem da se krši osnovni princip, da svaku poslaničku grupu predstavlja ili predsednik poslaničke grupe ili zamenik ili ovlašćenih predstavnik koga je odredio predsednik poslaničke grupe. Ovo je ja mislim presedan u radu Narodne skupštine. Zahvaljujem.Gospodine Martinoviću, nije dobio reč kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe kolega Nikolić. On je imao svoje izlaganje na koje je odgovorio ministar i on je smatrao da treba da odgovori

sada predsednika DS, gospodin Đorđević je rekao da zakon nije baš tako uspešan zato što ljudi koji su profesionalni vojnici u 42 godini ne mogu više to da budu, nemaju pravo na penziju, a onda je neki izgovor bio da je to bilo vreme ekonomske krize. Jedna najobičnija diskusija u parlamentu.Reč Član 103. stav 4, narodni poslanik je dužan da navede koji je član ovog Poslovnika povređen.Kolega Martinović se malopre javio i rekao da se javio po povredi Poslovnika, ne reče po kom tačno članu. Jel on to ne može u trenutku da se seti koji je član u pitanju ili šta? Hvala. Gospođo moram nešto da vam kažem.Obično pribegavanju korišćenju Poslovnika koriste pravo poslaničke grupe koje dođu u neku diskusiju,

jedno ovakvo reklamiranje Poslovnika samo nedostatak političkog programa ideologije, ali ja tu ne mogu da pomognem.Da li želite da se u danu za glasanje izjasnite o povredi Poslovnika?

Poštovani predsedavajući i gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, da se vratimo na dnevni red. Dakle, danas pred sobom imamo diskusiju o Predlogu odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, kao i još jedan Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe vojske i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini.Koliko se sećam i prošle godine smo imali otprilike u isto vreme ovu tačku dnevnog reda i pretpostavljam da će to tako biti i sledeće

i zato ću ovde izgovoriti afirmativno neke reči i neke stavove po ovom pitanju, ne osporavajući pravo nekih drugih poslaničkih grupa da iz nekog drugog ugla imaju neki kritičniji stav, možda i opravdano po određenim pitanjima, ali neću zalaziti u to.U svakom slučaju, aktivno učešće članica UN u multinacionalnim operacijama ima dragocen značaj uzimajući u obzir veliki broj kriznih žarišta, oružanih sukoba, slučajeva ugroženosti vladavine prava, što je od ključno značaja za očuvanje mira i bezbednosti u svetu. Suviše je kriznih tačaka i zato funkcija UN je veoma važna u angažovanju ovih misija, odnosno multinacionalnih operacija.Odlukom se stvara mogućnost učešća u skladu sa našim mogućnostima i u humanitarnim organizacijama, odnosno tamo gde je potrebno, a to ne možemo da pretpostavimo uvek kada to može nekoga da zadesi i sasvim je u redu da u okviru ovog plana imamo i tu odluku da možemo upotrebiti naše snage u humanitarnim operacijama.Takođe,

ili ne, mi igramo i tom kolu. Ne živimo zasebno, nismo ni u političkom, ni u ekonomskom, ni u svakom drugom pogledu pod navodima autistični, da nam ne treba

u tom pogledu. Za pohvalu je i to je dobro u političkom i u svakom drugom smislu da smo aktivni učesnik u očuvanju mira i bezbednosti u svetu.Ono što je važno reći jeste svakako da upotreba vojske i drugih snaga u ovim multinacionalnim operacijama se uvek uspostavlja na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti. Prema tome u onom formalnom smislu iza toga stoji ona pravna osnova koju ne može niko da ospori, takođe u manjem broju slučajeva na osnovu odluka Saveta bezbednosti, odnosno EU.Naravno, EU.Naravno, učešće naše zemlje sa svojom vojskom i drugim snagama odbrane u multinacionalnim operacijama i u mirovnim misijama ima i druge važne dimenzije o kojima valja izreći neki stav i progovoriti neku reč.Već reč.Već 60 godina naša zemlja učestvuje u mirovnim misijama i da podsetim, to je naš ovlašćeni predstavnik Vlada Zagrađanin i rekao, da

je praktično to što mi danas radimo, kroz jedan manji obim, na jedan smislen način, u skladu sa našim mogućnostima nastavak jedne blistave tradicije koju je naša zemlja imala u ranijem periodu,

jedno takvo okruženje i treba čuvati mir u svetu, a da naša zemlja bude aktivni činilac u svemu tome.Reći tome.Reći ću i taj podatak da je naša zemlja u to vreme učestvovala sa nekih 70 hiljada vojnika i učesnika u mirovnim operacijama, a da od toga je Srbija zajedno sa Crnom Gorom dala negde oko 50 hiljada, što znači oko 70% učesnika je iz Republike Srbije i delom iz Crne Gore.To iz Crne Gore.To je važno izreći u smislu da se podsetimo koliko je to važno tada bilo i koliko je to takođe važno da danas nastavimo tim putem. u mirovnim operacijama na Sinaju, rekao sam 1956. do 1967. godine, zatim u Jemenu 1963. do 1964. godine, zatim u Iranu i Iraku na liniji razdvajanja 1988. do 1991. godine.U misiji na Sinaju imamo impresivno učešće Jugoslavije, u 22 rotacije za 11 godina učestvovalo je 14.265 vojnika, odnosno od ukupne te mirovne misije koja je toliko trajala, naša zemlja je dala 21,54% svojim učešćem Znači, možemo kroz to videti koliki je značaj bio učešća naše zemlje u tim operacijama.Takođe,

naši komandni kadrovi veoma značajni bili u tim mirovnim misijama i bili su često na komandnim funkcijama. Tako da ću pomenuti ovom prilikom

Pukovnik Branko Pavlović bio je vršilac dužnosti komandanta vojnog dela misije u Jemenu, a general major Slavko Jović dve godine je bio na liniji razdvajanja komandant i uspešno je izvršio svoj zadatak.To je svakako bilo u onom smislu na spoljno političkom planu da jedna zemlja kao aktivan činilac činilac i graditelj mira dobija određene ocene, dobija i nove prijatelje i da bude kao zemlja, kao takva prihvaćena u svim drugim sferama života i rada u međunarodnoj zajednici.Prema

Zato je to važno da Srbija nastavi tim putem danas, jer učešćem se sklapaju i nova prijateljstva, otvaraju se mnogi drugi aspekti i mogućnosti za privredno-ekonomsku saradnju, zatim, za napredak vojne industrije, za sklapanje novih aranžmana u pogledu onoga što proizvodi namenska industrija pri vojnim snagama i otvaraju se mnoga druga vrata za uspešnu saradnju.Iz saradnju.Iz svih tih razloga nema potrebe da ulazimo u neke druge detalje i da nalazimo određene manjkavosti u pogledu onoga gde će biti naše snage angažovane, već podržavamo jednu takvu politiku i naravno da je dobro da sa te politike nismo skrenuli, da je to jedna generalna politika koja će, nadam se, ostati i u budućnosti bez obzira ko bude bio

naša vojska učestvuje u većem broju misija EU, imajući u vidu strateško opredeljenje naše zemlje za članstvo u Uniji.Pre nego što pređem na multinacionalne operacije

multinacionalne operacije – u ovom periodu primljeno je i obrađeno 2.184 telegrama i materijala informativnog karaktera i čak 3.962 stranice materijala iz otvorenih izvora na osnovu čega je izrađeno 403 dokumenta sa informativno analitičkim sadržajem koji su korišćeni u radu VOA.Kada pogledam ove podatke pretpostavljam da pod otvorenim izvorima podrazumevate internet, novine, televizije, razne studije, imam osećaj da je VOA izgleda postala umesto ofanzivne, defanzivna služba koja svoja saznanja pretežno temelji na otvorenim izvorima koji često mogu da budu neprovereni, odnosno moram da postavim sebi pitanje, ako operativac VOA dođe do nekog dokumenta ili informacije iz direktnog kontakta sa svojim izvorom i ako ta informacija nije potvrđena na internetu – da li će biti odbačena ili ne? ili ne? Voleo bi zaista da umesto 4.000 ovih stranica iz otvorenih izvora bolje da imamo 4.000 operativno agenturnih izveštaja, a ne toliko iz otvorenih izvora i verujem da će pukovnik Stojković, novi direktor VOA u temelj delovanja te službe staviti opet operativno agenturni rad. Uostalom, i vodeće službe u svetu i pored izuzetno savremene tehničke opreme sve se više okreću čoveku kao primarnom osnovcu delovanja obaveštajnih službi.Samo da vam kažem jedan primer, kada sam pre nekoliko godina došao sopstvenim radom kao novinar do materijala centralno-obaveštajne jedinice UN o radikalnom islamu na KiM, otišao sam kod urednice jednih uglednih dnevnih novina da objavimo taj materijal. Veoma je dragocen bio jer ukazivao da zapadne službe veoma dobro znaj kakva se baza džihada stvara na Kosovu. Ona je odmah ušla na internet i tražila centralno-obaveštajnu jedinicu i rekla – pa nema je. Rekao sam – pa i ne treba da bude na internetu. Tek posle godinu dana kada je u jednom izveštaju UN spomenuto delovanje te centralno- obaveštajne jedinice i materijal do koga sam došao, onda su svi smatrali za shodno da treba objaviti. Želim samo da vam to napomenem oko tih otvorenih izvora.Što se tiče multinacionalnih operacija naveli ste angažovanje pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama pod mandatom EU, što mene sada interesuje, u okviru zajedničke bezbedonosne i odbrambene politike Republika Srbija se integriše u ovu važnu oblast aktivnosti EU. Slažem se.Ja se.Ja mislim da je od posebno značaja za Poglavlje 31 pregovora sa EU, koji se tiče zajedničke spoljne i bezbedonosne politike, a koja može da postane goruće političko pitanje u Srbiji. zajednička bezbednosna i odbrambena politika sastavni je deo zajedničke spoljne i bezbedonosne politike EU i ona ume i pruža operativnu sposobnost koja se oslanja na civilna i vojna sredstva. Unija ih može koristiti u misija izvan, za očuvanje mira, sprečavanje sukoba i jačanje međunarodne bezbednosti, ali u skladu sa načelima Povelje UN za razliku od misija NATO pakta.Ostvarivanje tih zadataka obavlja se korišćenjem sredstava koji osiguravaju države članice.

i donošenjem Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije, čime je u potpunosti stvoren naš okvir za saradnju sa EU na tom planu.Učešće planu.Učešće Srbije u zajedničkoj bezbednosnoj odbrambenoj politici EU je od suštinskog značaja u fazi pregovaračkog procesa za članstvo naše zemlje u UN, jer obaveze iz poglavlja 31 imaju poseban značaj u pregovorima sa EU, iako se na to poglavlje gleda kao na relativno tehničko pitanje.Usklađivanje spoljne i bezbednosne politike zemalja kandidata sa politikom EU nije lako, jer to znači da je potrebno uravnotežiti sopstveni nacionalni interes sa interesima glavnih aktera u regionu i svetu, a to su EU i SAD svakako, iako je i sama EU podeljena kada je reč o mnogim temama iz spoljne politike, kao što su pitanje KiM, pa onda Sirije, Iraka i Ukrajine. U slučaju Srbije, specifičnosti ili odstupanja u njenom pristupu određenim međunarodnim temama koje su od značaja za članice EU odnose se, odnose se, između ostalog, na odnos prema NATO i posebno prema pitanju članstva u ovoj organizaciji, pitanje jednostrano proglašene nezavisnosti KiM i indirektne posledice ove situacije na spoljnu politiku Srbije, kao i na odnos prema Rusiji i njenoj spoljnoj politici, posebno u kontekstu krize u Ukrajini.Upravo se, po mom mišljenju, negativan efekat tih spornih pitanja u poglavlju 31 može u značajnoj meri kompenzovati, a ocena o napretku biti povoljnija, preko učešća u zajedničkoj bezbednosnoj i odbrambenoj politici EU, a što se najsnažnije manifestuje u misijama EU.Iz

Te činjenice uverljivo potvrđuju stav da je članstvo u EU ključni prioritet Srbije koja treba da u svim kontaktima sa zvaničnicima u Briselu insistira na objektivnom vrednovanju našeg značajnog doprinosa zajedničkoj odbrambenoj i bezbednosnoj politici EU, te na ukupnoj pozitivnoj oceni kada se radi o napretku u poglavlju 31.U izveštaju takođe kažete, što je novina, u cilju definisanja modaliteta učešća pripadnika Ministarstva odbrane Vojske Srbije u sastavu borbenih grupa EU. Helbrou, Generalštab Vojske Srbije prema planu međunarodne vojne saradnje predložio je termine za ekspertske razgovore. Planira se dakle naše učešće pored civilnih operacija i vojnih misija i u borbenim grupama EU, čime bi se zaokružio naš okvir saradnje sa EU u zajedničkoj odbrambenoj i bezbednosnoj politici.Zemlja koja poput Srbije teži članstvu u EU svakako da ne može i ne treba da izbegava da učestvuje, već treba da puni doprinos zajedničkom evropskom odgovoru globalizovanju bezbednosnim izazovima, ali da pri tome kao država kandidat maksimalno zaštiti svoje specifične političke i bezbednosne interese. Zato je potreban određen oprez kod angažovanja u borbeni grupama.Šta su uostalom borbene grupe? To su jedinice koje se sastoje od 1.500 vojnika oficira, koje se mogu rasporediti u roku od deset dana od odluke EU o započinjanju operacije i mogu biti održane na terenu do 30 dana, odnosno 120 dana sa rotacijama. Veće države članice samostalno formiraju svoje borbene grupe, dok se manje države udružuju, formiraju zajedničku u kojima mogu učestvovati države partneri. Učešće naših snaga u borbenim grupama EU predstavlja će suštinski pomak u saradnji na tom planu. To su snage za brzo reagovanje, elitne trupe koje idu u borbu, pa je neophodno podići planiranje našeg učešća u borbenim grupama EU na najviši nivo, bez prava na grešku, jer će angažovanje tih grupa nositi najveći mogući rizik po naše vojnike, ali više zbog mogućih negativnih implikacija u slučaju da borbena grupa u kojoj će biti naši vojnici eventualno bude upotrebljena u području i protiv strane sa kojom Srbija nema razloga da se sukobljava i mogla bi u tom slučaju da pretrpi veliku geopolitičku štetu. Zato je kod odlučivanja učešća u borbenim grupama EU neophodno izbeći moguće političke zamke.Konačno, naše strateško spoljno-političko opredeljenje jeste članstvo u EU, te je potrebno stalno unapređivati, podizati na viši nivo naše učešće u zajedničkoj spoljnoj

danas raspravljamo o učešću Vojske Srbije u multinacinalnim međunarodnim misijama čiji je cilj pomoć uspostavi mira i pomirenja među sukobljenim narodima u ratu zahvaćenim područjima. To je nešto dobro, nešto što bi trebalo oslikavati plemenitost i ponos našeg naroda.Međutim, moja namera je da govorim o jednom aspektu koji je veoma važan za uspešnost, kako međunarodnih misija, tako i samog unutrašnjeg ustrojstva Vojske, a to je harmonija u kojoj će svi narodi koji žive u Srbiji podjednako osećati Vojsku svojom. Priznaćete da to nije ni malo jednostavan proces, pogotovu kod Bošnjaka i Albanaca i drugih muslimana, državljana Srbije, obzirom na skorašnje iskustvo i decenije negativne konotacije, koje su se ticale učešća srbijanske Vojske u ratovima na području bivše Jugoslavije.Jedno od najtežih polja i najvećih izazova za politiku pomirenja koju nastojimo sprovoditi tiče se upravo vojske. Bošnjaci, Albanci i drugi manjinski narodi ne prepoznaju svoj identitet u sadašnjem ustrojstvu Vojske Srbije.

Iz tih razloga je neophodno unutar Vojske Srbije inkorporirati njihove posebnosti, ukoliko se želi da isti dožive i prihvate Vojsku kao svoju.Za

Zato što se ovom jako osetljivom problemu prilazi jednostrano i bez istinske volje da većina muslimana državljana Srbije povrati poverenje u koji dolaze iz paraverske tvorevine, veštački iskontruisane za vreme bivšeg režima, nemaju autoritet, niti zavređuju poštovanje i priznanje muslimana. Većina muslimana takve ne smatra uopšte imamima, a u najtolerantnijem obliku doživljava ih isključivo kao službenike svojevrsne režimske islamske zajednice.Neophodno zajednice.Neophodno je da Bošnjaci, Albanci i ostali muslimani, nesrbi u Vojsci Srbije imaju imame predstavnike svoje autohtone i jedine legitimne i legalne islamske zajednice u Srbiji, kako bi stekli poverenje u tu instituciju.

ishrane.Uvažavanjem ova dva predloga, Vojska Srbije bi uz konstantnu politiku pomirenja, tolerancije, međusobnog poštovanja i uvažavanja u narednom periodu imala mogućnost da povrati ugled kod muslimanskog naroda, koji je više puta u istoriji pokazao svoje junaštvo braneći zajedničke vrednosti.Ovo

sastavljene mahom od Bošnjaka iz Sandžaka, koje su pružile najžešći opor od svih jedinica u odbrani Beograda od okupatora 1915. godine i ujedno se pridružujem inicijativi za podizanje spomen obeležja tim velikim junacima u Beogradu. Neka im je večni rahmet duši i velika slava. Hvala.

Naravno, imate vi pravo na vaše mišljenje i na vašu konstataciju, ali realnost u Vojsci Srbiji je potpuno drugačija. U Vojsci Srbije su vrlo viđeni i vrlo radi vojnici muslimanske veroispovesti.

po njihovim običajima, u vojsci se to poštuje.U Vojsci Srbije ne tako retko, ja dolazim i obilazim upravo tamo gde su muslimani najviše zastupljeni, možda i prvi put sada posle dugo godina imao sam razgovor i sa predsednikom opštine Preševo i razgovarali smo o tome kako vojska i na koji način može da pomogne narodu dole kada bude sada zima došla. Mislim da ovo što vi sve rekli ne bi išlo u prilog onome što vam ja kažem i mislim da bi trebalo da porazgovarate sa ljudima. U Vojsci postoje ljudi muslimanske veroispovesti i mislim da oni ne dele vaše mišljenje. Hvala. Hvala.Ja nisam rekao da nema muslimana u Vojsci Srbije, ima ih, ali govorim o opštem osećanju većine naroda da su za sada to pojedinci. Ovo što predlažem odnosi se na to da će celokupan muslimanski narod, pre svega Bošnjaci, ja mogu govoriti o nekoliko hiljada Albanaca koji su glasali za nas, da doživi vojsku zaista kao svoju.Mi smo svakako zadovoljni tim pomacima, ali oni nisu još uvek dovoljno prisutni i transparentni. Ja sam, recimo, kada Vojska Srbije nakon svoje akcije, dakle nakon svoje vežbe na Pešteri izgradi asfalt u jednom selu pešterskom, ali od stotinu i nešto muslimanskih sela, on odabere recimo da izgradi asfalt u jedinom srpskom selu u tom području. Dakle, nama je važno da mi doživimo vojsku kao svoju. Ja znam da ima muslimana i oficira u profesionalnoj vojsci, ali hoću da kažem da je ovo neophodno kako bismo svi mi muslimani, Bošnjaci, Albanci i ostali zaista doživeli vojsku u onom smislu u kom ona treba da bude vojska svih građana Republike Srbije. Izvolite, ministre. **Zoran Đorđević** Hoću samo da vam kažem da je Vojska Srbije vojska svih građana Srbije i tu ne treba da vama dokazujem, niti da pokazujem. Vaše opredeljenje je takvo kakvo jeste. Ja se nadam mi ovde i ovi pripadnici i ovi oficiri jesu pripadnici vojske i vaše. Vi ste građanin Srbije i bilo šta da bude potrebno i bilo šta da dođete u priliku da imate i zatražite pomoć, budite slobodni. Ovi ljudi ovde i zajedno sa mnom doći ćemo i pomoći ćemo svakome, ne praveći nikakvu razliku prema veri i bilo čemu drugom. **Maja Gojković** Nema više replika, jer ovo uopšte nije tema.Bila sam tolerantna, rekli ste šta ste hteli, ništa o temi. Dakle, ne znamo ni šta ćete vi podržati. Samo ste rekli da ste „za“. Ne bih više da širim tu temu. Postoje mnogobrojne razlike između svih vas, svi znamo, bolje da ne ulazimo u tu temu.

Hvala, predsednice.Poštovani gospodine ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, s obzirom da je za angažovanje Vojske Srbije izvan granica naše zemlje potrebna saglasnost Narodne skupštine, pred nama su odluke koje se tiču rada i angažovanja pripadnika Vojske Srbije u raznim mirovnim misijama u svetu, tako da ćemo poslanička grupa SNS i ja u Danu za glasanje podržati ove odluke.Zarad građana Srbije, ponoviću da su sve mirovne misije u kojima će biti angažovani naši vojnici i policijski službenici pod pokroviteljstvom UN i EU i imaju za cilj pre svega humani i humanitarni motiv angažovanja. Situacija u svetu, kako politička tako i bezbednosna, nažalost se usložnjava iz dana u dan, a nova krizna žarišta i novi sukobi eskaliraju svakodnevno na čitavoj planeti.

migrantske krize koja zahvata milione ljudi, kako one koji su krenuli put migracije, tako i one kroz čije zemlje te kolone migranata prolaze. Najčešće u svim kriznim situacijama najviše stradaju ugrožene grupe stanovništva koje su i najslabije, pre svega deca, žene, stari i bolesni i generalno civilno stanovništvo. Upravo je zaštita ovih kategorija stanovništva glavni motiv za angažovanje naših oružanih snaga kako bi se do iznalaženja političkog rešenja makar ublažile, ako ne i u potpunosti uklonile posledice koje oružani sukobi nose sa sobom.Takođe, kao redovni pratioci svih oružanih konflikata pojavljuju se i aktivnosti koje dodatno ugrožavaju bezbednost i opstanak civilnog stanovništva kao što su

Zatim, razne zarazne bolesti koje stihijski odnose stotine i hiljade ljudskih života i koje je jako teško kontrolisati, pa sve do upada raznih militantnih grupa u sela i gradove, gde se nad civilnim stanovništvom vrši teror, nasilje i pokolji kakvi nisu viđeni čak u srednjem veku.Naša zemlja i mi kao odgovorno društvo smo tu da pomognemo i pokušamo da ublažimo posledice koje ovakve nesreće jer smo aktivni činioci u očuvanju mira. Na drugoj strani, osim dominantnog humanitarnog aspekta angažovanja naših pripadnika vojske i policije na području kriznih žarišta treba reći da takvim angažovanjem naših oružanih snaga Srbija kao država igra bitnu ulogu u mirovnim misijama na planetarnom nivou. Istovremeno, osim teoretske obuke u mirnodopskim uslovima, naši pripadnici vojske i policije će na terenu i u realnim uslovima primenjivati ono što su naučili i ono zašta su obučavani, a sve u cilju zaštite najugroženijih kategorija stanovništva, uz kolege iz drugih zemalja koji takođe učestvuju u mirovnim misijama.Na kraju, sa željom da potrebe za ovakvim angažovanjem budu što ređe i malobrojnije i sa željom da se naši ljudi iz svih tih misija vrate kao i do sada živi i zdravi i čista obraza, pozivam sve kolege da podržimo u danu za glasanje navedene odluke. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima, pošto nije tu Marko Đurišić, Maja Videnović. Hvala, poštovana predsednice.Dame i gospodo koleginice i kolege, gospodine ministre, gospodo iz Vojske Srbije, zadovoljstvo mi je da danas imamo priliku da govorimo o ovoj temi koja je bitno različita u odnosu na atmosferu u kojoj smo, nažalost, imali prilike da govorimo o o zajedničkim misijama o upućivanju naše vojske u misije u prethodnih nekoliko godina. Ja sam bila svedok i tih diskusija i sećam se vaših prethodnika koji, nažalost, nisu imali podršku kakvu vi, na sreću, imate danas i u tom smislu imate apsolutnu podršku.U tom smislu je značaj uopšte širenja svesti o tome šta su zapravo zajedničko učešće Vojske Srbije i pripadnika naših odbrambenih u misijama u uspostavljanju mira, u zaštiti i očuvanju mira, o humanitarnoj pomoći, zašto je to uopšte značaj, ne samo za uspostavljanje mira na jednoj teritoriji, već za izgradnju demokratije, za očuvanje demokratije, za izgradnju vladavine prava.Sa druge strane, izuzetno je važno da da sve te misije budu povezane sa našom spoljnopolitičkom aktivnošću. S tim u vezi ću da se složim sa onim što su moje kolege govorile, da je jako loše da mi nemamo strategiju spoljne politike, što svakako nije vaša odgovornost, nije ni zamerka vama, ali bi svakako naši spoljnopolitički i odbrambeni ciljevi, kada govorimo o upućivanju misije, bili i merenje rezultata onoga što je postignuto u određenim zemljama, bilo da daleko bolje ukoliko bi i takvu strategiju mogli da imamo i ukoliko bi ti ciljevi mogli da se kontrolišu.Dakle, kada upućujemo, nažalost, i danas imamo određenu vrstu nerazumevanja o tome koji je značaj samih misija, ali danas imamo manju potrebu da govorimo nego pre nekoliko godina kada je započeta reforma sistema odbrane. Ja bih volela da se vi u tom smislu ponosite onim što su neki od vaših prethodnika uradili dobru reformu. To nije nešto što je njihov plus, to je plus za ovu zemlju, za sistem koji je izuzetno važan. Nažalost, imamo situaciju da u prethodnih pet godina imamo četiri godina imamo četiri ministra odbrane. Mislim da to nije dobro za tako osetljiv i važan segment. Ako je nečemu mimo države važna stabilnost i sigurnost i izvesnost, to je u sistemu odbrane. Verujem da vama nema potrebe u tom smislu da govorim. Ono što su moje kolege govorile, to je ta strategija koja to je ta korelacija između te dve strategije.Kada govorimo o važnosti i upućivanju pripadnika vojske, policije u mirovne misije, jako važno i zbog kolega nažalost koji su danas imali priliku da čujemo neke argumente koji su zapravo, ja bih rekla pre kampanja, nego argumenti, jer se ne zasnivaju na činjenicama. Mi to ne upućujemo ni zbog sebe ni samo zbog sebe i jačanja naših kapaciteta u tome da smo mi partner u projektu izgradnje mira, ni samo zbog one zemlje u koju upućujemo naše predstavnike, to radimo zbog zajedničke kolektivne bezbednosti koja bi trebalo da se podrazumeva da je danas već civilizacijski cilj.U tom smislu bi trebalo, ne samo da se pospešuje iz godine u godinu kada usvajamo i planove i izveštaje, što je sve veći broj pripadnika, što je takođe posledica nekih stendbaj aranžmana koji su vaši prethodnici, pomenuti ministar Šutanovac uradio, što bi trebalo da je pozitivna stvar i ponos vama, a to je da bi trebalo da se u vašem mandatu osvrnete ne samo u kakvim uslovima naši pripadnici odlaze u misije i kako se tamo šta dešava, već i o tome kakav je njihov standard ovde. Dakle, ulaganje u životni standard i u opremu, ono što su moje kolege govorile je više nego važno.Možda danas nismo imali priliku, a ja bih volela, gospodine ministre, ukoliko postoji mogućnost da se osvrnete na to, mi kao narodni poslanici koji nismo članovi Odbora, koji smo zainteresovani za elementarna ljudska prava i za uslove naših pripadnika u svim ovim misijama koje su i pod pokroviteljstvom u saradnji sa UN i sa EU, koju vrstu moritoringa, u kakvim uslovima oni tamo žive, žive, borave, i posvećenost toj misiji, i važnije od toga sa kojim problemima i izazovima se oni suočavaju, koji su naši mehanizmi da te probleme rešavamo, na njih reagujemo, kakve su posete države Srbije, da li biste mogli da nas upoznate u nekoliko reči ukoliko postoji mogućnost sa tako nečim.Dakle, mi smo partneri u zajedničkom projektu projektu u uspostavljanju očuvanja mira. U tom smislu imate našu apsolutnu podršku uz molbu da se osvrnete na nekoliko stvari. Hvala vam na pažnji.

Naravno, uvek ima mnogo više informacija iz otvorenih izvora, nego iz zatvorenih. Oni imaju čitav algoritam po kome to rade, analizu, ukrštaju te informacije i dolazimo do informacija kakvo je realno stanje, koje naši ljudi daju, i predikcija toga šta eventualno postoji mogućnost da eskalira i nađe se u kakvim poteškoćama. Do sada nije bilo indicija o tome da će biti ugroženi naši ljudi u bilo kojoj misiji.Naravno i mi često pričamo i na kolegijumima koje održavamo jednom nedeljno o stanjima tamo kakvo je i zdravstveno stanje, kakvo je i bezbednosno. Stav je takav da u slučaju bilo kakvog pogoršanja postoje mehanizmi da mi ljude odande izvučemo bukvalno u roku od 24 sata. Naravno, u skladu sa tim i pratimo situaciju, Odbor izveštavamo o tome. Odbor ima pravo i mogućnost da obiđe, dogovaramo se sa njima koja će to biti sledeća misija. Mislim da će to biti najbolji način da vama prenesu kakva je slika i kakvi su ulovi u kojima oni žive. Hvala.

kolege narodni poslanici, Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama za 2016. godinu predstavlja kontinuitet doslovnog ispunjavanja naših međunarodno prihvaćenih obaveza koje proizilaze prevashodno iz članstva Srbije u OUN, ali i drugim međunarodnim organizacijama i tačno je da je od izuzetne važnosti za spoljnu politiku naše zemlje. Srbija ovime i pokazuje jasnu opredeljenost da svojim angažovanjem nastavlja da doprinosi očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti.Mi

profesionalnih pripadnika vojske. Ovo učešće Vojske Srbije u mirovnim misijama može se smatrati nastavkom saradnje i tradicije angažovanja naših pripadnika u tim misijama uzimajući u obzir da je Republika Srbija bila sastavni deo SFRJ.Jedan od primera koji jesu pominjani danas kada je u pitanju ta tradicija jeste i učešće naše misije na Sinajskom poluostrvu od 1965. do 1967. godine kada je zabeleženo impresivno pripadnika tadašnje JNA, preko 14 hiljada pripadnika u 22 rotacije snaga učestvovalo u misiji i samim tim smo bili najbrojniji kontingent. Kasnije smo uzimali učešće u misijama u Jemenu, Iraku, Iranu, potom u Namibiji i poslednjoj misiji UN u Angoli.Ovim učešćem stečen je veliki ugled u svetu, uspostavljena je dobra saradnja na međunarodnom bezbednosnom planu, planu, i stečeno iskustvo, verujem da i Republika Srbija danas koristi.Za sam bezbednosni sistem naše zemlje učešće u ovim operacijama višestruko je značajno, ne samo zbog uspostavljanja novih vojnih veza već i sticanja i razmenjivanja postojećih iskustava, i ono što je bitno za pripadnike odbrambenih snaga jeste da se upoznaju sa standardima i operativnim procedurama koje im, svakako, koriste za buduće aktivnosti.U okviru godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga u multinacionalnim operacijama za 2016. i 2017. godinu, predviđen je ne samo angažman pripadnika vojske i Ministarstva odbrane već i vojnomedicinskih kapaciteta. Ono što bih pohvalila posvećujete i učešću žena, odnosno povećanju broja žena koje će učestvovati u ovim mirovnim misijama.U ovom trenutku mi učestvujemo u sedam misija pod okriljem UN. To je ukupno 332 pripadnika što Ministarstva odbrane, što Vojske Srbije i 11% čine žene, odnosno 38%, što mogu reći da je dobar korak ka ravnopravnom učešću i zastupljenosti žena u ovoj oblasti koja tradicionalno je pripadala jačem polu, bar kad je u pitanju oficirski, odnosno podoficirski čin. Naravno, na procenat učešća žena u mirovnim operacijama utiče svakako i činjenica da mali broj žena i danas ispunjava one osnovne uslove za angažovanje u misijama. Jedan od tih uslova jeste i da imaju oficirski, odnosno podoficirski čin i da imaju šest godina radnog staža.Podsetiću da je Srbija tek 2011. godine dobila prvi puta potporučnice, a da je prva žena oficir upućena u mirovnu misiju, ako se ne varam u Kongu tek 2013. godine i verujem da će se nastaviti sa tendencijom rasta da ćemo u narednom periodu imati veći broj žena angažovanih u mirovnim operacijama, posebno u onim koji se tiču poskonfliktnih područja.Ono što je novina u planu za 2017. godinu, a želela sam da istaknem, jeste naše učešće u evropskim operacijama na Mediteranu. Ovo je izuzetno značajno za Srbiju i posebno jer smo kao tranzitna zemlja jedno od najopterećenijih država kada je u pitanju migrantska kriza.Na samom kraju, želim da istaknem da je upravo činjenica da je Vojska Srbije pozvana da učestvuje u više od 20 multinacionalnih operacija, ukazuje da je naša zemlja prepoznata kao pouzdan partner i aktivan činilac očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti u svetu. Svakako se radujem što će sve poslaničke grupe koliko sam shvatila podržati ovo. Hvala. Zahvaljujem.Zvonimir Đokić, a neka se pripremi Aleksandra Đurović.

Vlada Republike Srbije je izradila i podnela nam na usvajanje dva predloga odluka.Prvo je Predlog odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, a drugo je Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini u skladu sa aktivnim i jasno profilisanim i osmišljenom politikom Vlade Vlade Republike Srbije na regionalnom, evropskom i širem međunarodnom planu, a u cilju jačanja međunarodnog položaja i ugleda Republike Srbije, promovisanju dobrih odnosa i saradnje sa svim uticajnim faktorima u međunarodnoj zajednici, poput SAD i naših tradicionalnih prijatelja i partnera Ruske Federacije, Narodne Republike Kine, Arapskih zemalja i drugih naroda i država širom sveta, ali i u skladu sa opredeljenjima i opredeljenjem da Srbija bude deo EU. Mišljenja sam da oba navedena predloga Vlade treba da usvojimo i pozivam vas da u danu za glasanje glasamo za njihovo usvajanje.Evo i zašto. Republika Srbija u meri svojih mogućnosti i u narednom periodu treba da doprinosi očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti, kako kroz svoje angažovanje u međunarodnim organizacijama i multilateralnim forumima, tako i kroz angažovanje predstavnika Srbije u mirovnim operacijama UN i kroz postepeno usklađivanje svoje bezbednosne i odbrambene politike sa EU, ali stalno vodeći računa o svojim vitalnim nacionalnim interesima.Čitav sistem odbrane Republike Srbije treba i dalje da nastavi da doprinosi izgradnji i očuvanju mira u svetu, učešćem Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama.Obzirom da je Ustavom Republike Srbije u članu 140. utvrđeno da se Vojska Srbije može upotrebiti van granica Republike Srbije samo po odluci Narodne skupštine Republike Srbije, što je regulisano i članom 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini, ali i članom 8. stav 3. Zakona Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije, potrebno je da mi, Narodna skupština Republike Srbije, usvojimo ove predloge Vlade i donesemo navedene odluke.Zašto je važno da to uradimo? Angažovanjem kapaciteta Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama pod pokroviteljstvom UN Republika Srbija će jasno pokazati da je aktivan činilac očuvanja mira i bezbednosti u svetu. Time će biti pružen jasan i čvrst dokaz potvrde konzistentnosti spoljne politike Republike Srbije kojom se zalaže za rešavanje svih sporova mirnim putem za jačanje institucija međunarodne zajednice i za poštovanje međunarodnog prava.Učešće prava.Učešće u izgradnji mira u regionu je jedna od tri misije Vojske Srbije i zasniva se na utvrđenim bezbednosnim i odbrambenim potrebama i interesima u skladu sa Strategijom nacionalnosti bezbednosti i Strategijom odbrane. Time se nesumnjivo doprinosi i izgradnji ravnopravnog partnerskog odnosa sa državama članicama UN i EU, ali i podiže ugled Vojske Srbije u svetu.Ne treba zaboraviti ni to da iskustva stečena u uslovima koji su približni ratnim, kao i ona iskustva stečena saradnjom i zajedničkim nastupom sa pripadnicima stranih oružanih snaga o multinacionalnim operacijama značajno doprinose jačanju Vojsci Srbije i odbrambene moći naše zemlje u celini.Donošenjem ovih odluka stvorićemo mogućnost da Vojska Srbije, u skladu sa raspoloživim resursima, može po potrebi biti angažovana i u humanitarnim operacijama na osnovu poziva međunarodne organizacije, regionalne inicijative čiji je Republika Srbija član ili na osnovu poziva države članice, države koju je zadesila neka prirodna katastrofa, neka tehničko-tehnološka ili neka druga

integriše se u važnu oblast aktivnosti EU, koju definišemo kao zajednička bezbednosna i odbrambena politika i istovremeno jača svoje bezbednosne kapacitete na putu učlanjenja u EU.Nije bez značaja ni to da učešćem u multinacionalnim operacijama pripadnici Vojske Srbije su u prilici da provere dostignuti nivo razvoja svojih operativnih i funkcionalnih sposobnosti u realnim uslovima

partnera u misijama, da sa njima razmene iskustva, upoznaju se sa standardima, procedurama, funkcionisanjem i operativnom upotrebom snaga u međunarodnom okruženju. Time se razvija sveukupna interoperabilnost Vojske Srbije i olakšava integrisanje naših oružanih snaga u multinacionalne sastave i približava naš način rada svetskim standardima.Usvajanjem godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini odobrićemo realizaciju plana o upućivanju do 700 pripadnika Vojske Srbije

Oni će biti angažovani u ulogama vojnih posmatrača, štabnih oficira, kao medicinsko osoblje u sanitetskim timovima i bolnicama, kao jedinice nivoa, odeljenja, voda, čete i kao autonomni timovi za zaštitu brodova. Pripadnici vojske bili bi angažovani u Republici Liberiji, Obali Slonovače, Demokratskoj Republici Kongo, Republici Kipar, Republici Liban, na Bliskom istoku, Cetralnoafričkoj Republici, Zapadnoj Sahari, Republici Mali, Džamu i Kašmiru, Južnom Sudanu, Sudanu, Somaliji i Pomorskim snagama EU u Mediteranu. Pripadnici MUP bili bi angažovani u Republici Liberiji, Republici Haiti, Republici Kipar i misijama EU za upravljanje krizama.Godišnjim planom upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini planirana su i finansijska sredstva za potrebe za sprovođenje odluke u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije. O tome ne bih detaljnije pričao.Gospodine ministre i gospodo predstavnici Ministarstva odbrane i kolege poslanici, pri kraju svog izlaganja izneo bih krajnje pozitivne utiske i saznanja i iskustva nekih mojih poznanika pripadnika Vojske Srbije, dosadašnjih učesnika u multinacionalnim mirovnim operacijama i misijama. Pripadnici naše vojske su izuzetno cenjeni UN po svojoj stručnosti, uvežbanosti, ali i po ljudskim, moralnim vrednostima. Njihova stečena iskustva u multinacionalnim operacijama i mirovnim misijama mogu biti dragoceno Ministarstvo odbrane u cilju iznalaženja mogućnosti samostalnijeg angažovanja Republike Srbije posebno u logističkom obezbeđenju naših timova u operacijama npr. u obezbeđenju potrošnim materijalom i rezervnim delovima, da ne budemo u potpunosti naslonjeni na logistiku UN, čime bi i finansijski efekat bio pozitivniji.Na samom kraju, ovo su takođe njihova iskustva, vojna lica i pripadnici Vojske Srbije koji se upućuju u multinacionalne operacije i misije nisu, pod navodnicima, mišićavi i znojavi gladijatori, niti bezosećajni roboti i plaćenici kakvim ih žele predstaviti pojedini zluradi i nedobronamerni kreatori javnog mnjenja, već visoko obrazovani, stručno specijalizovani, čestiti, pošteni, ponosni, odgovorni, hrabri i odvažni sinovi i kćeri zemlje Srbije. Oni su ljudi od krvi i mesa, kao i svi mi imaju svoje porodice, svoje rođake i prijatelje, među nama, imaju svoje probleme, svoje komunalne račune, kirije, školarine za decu, svoje neotplaćene kredite, svoje brige i neprospavane noći. Oni su ljudi.Bukvalno na samom kraju, želim sa vama da podelim misao savremene ratove ne gube slabiji, već oni koji imaju manje prijatelja. Hvala vam na pažnji i još jednom vas pozivam da usvojimo navedene predloge odluka.

učešće Vojske Republike Srbije u multinacionalnim operacijama je značajan element spoljne politike Republike Srbije. Takođe, učešćem u multinacionalnim operacijama Vojska Republike Srbije i Republika Srbija pokazuje se kao aktivan činilac u očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti i na taj način jača se ugled Vojske Srbije u svetu.Takođe, pojedinci koji imaju priliku da učestvuju u multinacionalnim operacijama stiču značajna iskustva, a mogli smo da čujemo i danas kroz izlaganje ministra da postoje jasni kriterijumi ko može da ode i da bude učesnik u jednoj od takvih operacija, svakako odlaze najbolji i zainteresovanost među pripadnicima Vojske Srbije je velika da uzmu učešće u ovakvim misijama.Republika misijama.Republika Srbija, takođe, kroz učešće u multinacionalnim operacijama jača vlastite odbrambene kapacitete i nacionalnu bezbednost i, takođe, na taj način se pokazuje kao aktivan partner EU u pogledu Poglavlja 31 koje se tiče zajedničke spoljne i bezbednosne politike, ali i bezbednosne i odbrambene politike.Vrlo često, kao narodni poslanici, posebno kroz sastanke parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kada imamo priliku da razgovaramo sa našim kolegama iz Evropskog parlamenta o različitim temama koje se tiču usaglašavanja naše politike sa politikom EU i kada razgovaramo o Poglavlju 31, možemo da čujemo određene kritike zašto nije u većem procentu usaglašena spoljna politika Republike Srbije sa politikom EU, ali u nastavku toga dalje jasno čujemo pohvale zašto Republika Srbija vrlo aktivna na učešću u mirovnim misijama, pa možemo da vidimo i podatak da je po učešću u mirovnim misijama Srbija prva u regionu, a osma u Evropi.U ovoj godini vidimo da su planirane multinacionalne operacije, planirano je da bude upućeno do 700 pripadnika Vojske Srbije. Vidimo da je akcenat stavljen i posebna pažnja se posvećuje angažovanju vojno-medicinskih kapaciteta i takođe u povećanju učešća žena u ovim operacijama. Vrlo je pohvalno što vidimo da je sve veći broj žena zainteresovan da učestvuje u ovakvim misijama. I danas, kada pogledamo listu govornika, možemo da vidimo, za razliku od nekog ranijeg vremena, veliki broj narodnih poslanica je uzeo učešće upravo u ovoj diskusiji koja se tiče vojnih pitanja, što ranije nije bio slučaj.U bio slučaj.U predlogu odluke, koja je pred nama, vidimo da se tiče nastavka angažovanja u sedam mirovnih operacija UN, mirovnih operacija UN, ali imamo i novine, dakle sedam novih u kojima Vojska Srbije do sada nije učestvovala: Zapadna Sahara, Mali, Džami, Kašmir, Južni Sudan, Sudan i Bliski Istok, kao i dve multinacionalne operacije pod pokroviteljstvom EU - Centralnoafrička Republika i Mediteran.Kada pričamo o učešću u misiji na Mediteranu, cilj je ublažavanje posledica i rešavanjem migrantske krize u Evropi. Jasno je da se Srbija nalazi na jednoj od glavnih ruta, kojima migranti se kreću, i jasno je da i na ovaj način Srbija pokazuje svoju volju da bude aktivan partner u Evropi, EU u pogledu načina rešavanja migrantske krize.Migracije koje su se desile su negativno uticale i na bezbednost lica koja prolaze i kroz našu zemlju. Između ostalog, to su lica koja dolaze iz ratom zahvaćenih područja, tako da je jako važno važno pratiti ko kroz zemlju prolazi kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti. Možemo da pohvalimo učešće kako policije, tako i Vojske do sada. Nismo imali nikakvih incidenata u tom smislu za razliku od mnogih drugih zemalja u kojima su takođe migranti bili i prolazili ili su stigli.Odlukom stigli.Odlukom Vlade Srbije od jula meseca ove godine formirana je komanda zajedničkih snaga za obezbeđenje državne granice, čime su se stvorili faktički formalni uslovi da Vojska Srbije bude angažovana u zaštiti državne granice po pitanju migrantske krize. Mogli smo da vidimo da je veliki broj ilegalnih migracija sprečen od tada do sada.Što se tiče drugih novina koje možemo da vidimo sa ovim Predlogom odluke, vidimo da je spremnost Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da u slučaju potrebe angažuju sve svoje pripadnike u operacijama humanitarnog karaktera. Išlo bi se na poziv međunarodnih organizacija, regionalnih inicijativa u kojima je Republika Srbija član, kao i na pozive država koje su zadesile neke prirodne katastrofe.Svi se sećamo jako dobro poplava u maju mesecu ove godine, koje su zadesile Srbiju i jako je važno da Vojska Srbije može vrlo brzo i efektno da reaguje. Tada smo imali pomoć od strane Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, kao neko ko je prvi došao da reaguje. Odmah potom su reagovale i mnoge druge zemlje, naši partneri, i na taj način smo mogli da vidimo kako je Republika Srbija jasno opredeljena i jasno ima saradnju sa svim zemljama, kako sa zapada, tako i sa istoka.Mogli smo da čujemo i određene kritike zašto je poslata humanitarna pomoć u Siriju. Ja mislim da je jako dobro što je Srbija pokazala još jednom svoj humani karakter i jako je loše uopšte politizovati želju Srbije da pomogne unesrećenom narodu, ne slanjem bombi, nego slanjem hrane. Svi se jako dobro sećamo 90-ih i nesreća koje su zadesile našu zemlju, koliko je takva vrsta pomoći, koja stiže sa bilo koje strane, značajna za narod koji je ratom zahvaćen u području u kojem živi.Ako

koji se tiču vojne saradnje koju Republika ostvaruje, u ovom konkretnom slučaju, sa Ruskom Federacijom, pa vidimo i neke naslove koji koji pokazuju, kao „Oči u oči“, „NATO i Rusija na granicama sa Srbijom“, i prosto se stvara atmosfera neka da ljudi pomisle da je Srbija vojno opredeljena, da ima samo jednog

sa NATO i sa državama članicama Partnerstva za mir održano je preko 20 vežbi, dok su sa Ruskom Federacijom održane samo dve vojne vežbe u toku 2015. godine.To su činjenice koje jasno pokazuju da Srbija jeste vojno neutralna zemlja, spremna na saradnju i sa istokom i sa zapadom. S tim kada pogledamo ove brojke, htela bih, ministre, da apelujem na vas da malo povećate broj vojnih vežbi sa Ruskom Federacijom da bi bilo malo bolje izbalansirano.Poverenje

Želim vam puno sreće u tom radu i, naravno, u danu za glasanje glasaću za obe odluke koje su pred nama. Poštovani ministre sa saradnicima, kolege poslanici, poštovani građani, danas raspravljamo o Godišnjem planu upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. i o Odluci o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini.Na samom početku želim istaći značaj učešća Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama UN i EU koji se ogleda kao bitan element spoljne politike Republike Srbije, koji jednako doprinosi ugledu naše Vojske i naše države. Učešće naše Vojske u operacijama, gde smo tretirani kao ravnopravni partneri, svakako doprinosi jačanju bezbednosnih kapaciteta Republike Srbije. Bitno je naglasiti da učešćem u multinacionalnim operacijama naša zemlja daje svoj doprinos svetskoj, evropskoj i regionalnoj bezbednosti, kao i poštovanju međunarodnog prava i mira.U krajnjem slučaju, učešćem u ovim operacijama naša Vojska je u prilici da pored svega ostalog proveri i nivo svoje obučenosti i spremnosti da u zavisnosti od potreba reaguje.

sagledamo Godišnji plan upotrebe Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama i efekte ovog učešća, sasvim je razumljivo da treba podržati i Odluku o učešću Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama za 2016. godinu.Ovom odlukom stvara se mogućnost učešća, odnosno angažovanja Vojske Srbije u humanitarnim operacijama, a na osnovu poziva organizacija ili država koje je zadesila prirodna katastrofa ili neka druga nesreća.Ovakvo angažovanje kapaciteta Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, mi potvrđujemo svoje opredeljenje za očuvanje međunarodnog mira, a bitno je istaći i da učešćem naše Vojske dokazujemo njenu obučenost, a sa ciljem da stečeno znanje prenesemo drugima, kao i da sopstvenu spremnost i obučenost podignemo na viši nivo.Na kraju, gospodine ministre, činjenica da je mnogo veći broj prijavljenih za dobrovoljno služenje vojnog roka nego što su to kapaciteti u vojsci, govori o tome kako raste ugled u svetu Republike Srbije i Vojske Srbije, tako se vraća i nekada poljuljano poverenje građana u našu vojsku, na vama je da to iz dana u dan bude sve jače, sve snažnije i da mladi ljudi zaista, prolazeći kroz vojnu obuku, kroz dobrovoljno služenje vojnog roka, ponesu ono što su njihovi očevi i dedovi

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre Đorđeviću sa svojim saradnicima, uvaženi građani Srbije.Vojska Srbije.Vojska Srbije ima poseban značaj u našem narodu, u našim srcima i u našoj državi. Za mene je lično naša vojska jednako naša država i obrnuto. Zato nije čudo što u anketi koju sprovode agencije, Ministarstvo odbrane uvek ima najveće moguće ocene i puno poštovanje od strane građana Srbije.Meni se čini gospodine Đorđeviću, da vi sa vašim saradnicima koračate u tom pravcu i da ćete za svog ministrovanja dobiti poštovanje građana Srbije, vi i vaši saradnici i ja se nadam da će to tako biti do kraja vašeg mandata.Naša vojna neutralnost je jedan od četiri stuba naše spoljne politike i ja želim da svima poručim koji nas slušaju da to prime k znanju i da je to nešto za šta ćemo se mi zalagati. god smo vojno neutralni, mi možemo da sarađujemo sa svim marinama sveta u meri koja to nama odgovara, u vremenu kada to nama odgovara i koliko nam odgovara.U sklopu toga, ja želim da vam kažem da naši „plavi šlemovi“ odnosno naše multinacionalne operacije koje ćemo poslati naše plave, popularne šlemove, želim to da podržim i želim da kažem da tu ima više aspekta koji su dobro došli za našu vojsku, za našu državu.Srbija treba da pokaže da je pouzdan partner u svetu po pitanju bezbednosti, da je odgovorna država u tom vojnom aspektu, gde će naši pripadnici ići i činiti dobre stvari, donoseći mir ljudima na tom trusnom području, dizati ugled svoje države i ponosito pokazivati da srpski vojnik zaslužuje da bude u takvim bezbednosnim snagama.Ja lično mislim da, pored toga što su oni vojnici i policajci koje smo poslali tamo, oni su i naši ambasadori i da oni mogu da značajno utiču na raspoloženje u pravcu da Srbija dobije ugled i poštovanje.Ja im pre svega želim da tamo sretno odu, a najviše im želim da se odatle sretno i zdravo vrate na slavu srpske države i srpske vojske.U sklopu toga, prateći vaš izveštaj, primetio sam da smo oko 11% pošto žena angažovali da u tim operacijama učestvuju. Ja sam po tom pitanju vrlo zadovoljan i ne samo po pitanju rodne ravnopravnosti. Ja lično mislim da u svim oslobodilačkim ratovima i odbrambenim ratovima koje je vodila Srbija, rame uz rame sa muškarcima su bile naše majke, naše sestre, naše devojke. Ne sećam se ni jednog okupatora koji je rekao – nemojte da ubijate žene, a pogotovo nemojte da ubijate decu.Mislim da je pravda da žene uzmu učešće u našim oružanim snagama i da za to dobiju dobru obuku, naravno, oni koji budu hteli i želeli da se priključe toj obuci.Kada pričamo o ženama u oružanom sastavu, ja ne mogu da se ne podsetim Milunke Savić, heroine Prvog svetskog rata, koja, za one koji ne znaju, je bila najodlikovaniji vojnik i podoficir na svetu.

Ona je i posle rata pokazala da je veliki čovek, pored svojeg jednog biološkog deteta, ona je podigla još tri siročića i iškolovala i spremila ih za život. za život. U sklopu svega toga želim samo onim nevernim Tomama koji još uvek misle da žene nemaju mesto u oružanim snagama, da dobro razmisle, da li su u pravu.Želim s vama još samo da podelim da sam presrećan što se u budžetu našlo mesta za podizanje plata vojnicima i policajcima, od 5% i ne i ne mogu da se ne setim reči Vojvode Živojina Mišića koji je rekao još pre 100 godina – onaj ko ne bude hranio i oblačio svoju vojsku i policiju, taj će hraniti i oblačiti tuđu. Što bi možda neki i želeli. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Željko Sušec. Izvolite. **Željko Sušec** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi gospodine ministre, uvaženi predstavnici Ministarstva odbrane, dame i gospodo narodni poslanici.Učešće

Učešćem u mirovnim operacijama Srbija pokazuje da je aktivan činilac u očuvanju međunarodnog mira, bezbednosti, čime nastavlja svoju mirovnjačku tradiciju i potvrđuje svoj ugled u svetu.Očuvanje mira i bezbednosti u regionu je strategija odbrane i to je jedna od tri misije naše vojske. Bezbednost je nedeljiva, bezbednost države se ostvaruje samo u očuvanju granica sopstvene zemlje. Mi smo mala zemlja ali smo dokazali svima u regionu, Evropi i svetu da smo čestiti narod, pošten narod, da se zalažemo za rešavanje svih sukoba u svetu mirnim putem, uz poštovanje međunarodnog prava i poštovanje osnovnih načela u ljudskim i odlikovanja naših pripadnika koji učestvuju u multinacionalnim operacija UN govore o pohvalama koje svakodnevno dobijamo, govore o spremnosti i obučenosti naših pripadnika koji su obuku prošli u našim centrima za obuku jedinica koje učestvuju u multinacionalnim operacijama.Pre nešto više od jedne i po decenije mi smo bukvalno bili uvoznici mira. Za veoma kratko vreme ušli smo u među prvih deset evropskih zemalja po broju angažovanih pripadnika u misija EU. Danas sa ponosom možemo da kažemo da smo od uvoznika postali izvoznici mira u odnosu na naše komšije u regionu i da smo kao takvi postali veoma važan faktor stabilnosti u regionu.Od trenutno angažovanih 332 pripadnika Vojske Srbije koji učestvuju u multinacionalnim operacijama 38 pripadnika su žene koje su angažovane u sklopu sanitetskih timova, što je za svaku pohvalu i ja gospodine ministre verujem da će u 2017. godini broj angažovanih pripadnika, odnosno žena biti daleko veći.Učešćem veći.Učešćem u multinacionalnim operacijama naši pripadnici Vojske Srbije razmenjuju i stiču nova iskustva sa pripadnicima oružanih snaga dosta razvijenijih zemalja u svetu.Što se tiče bezbednosti naših pripadnika, do sada nije bilo ugrožavanje bezbednosti naših pripadnika koji su angažovani u multinacionalnim operacijama i ja gospodine ministre verujem da će Ministarstvo odbrane i ubuduće voditi računa o bezbednosti naših pripadnika Vojske Srbije koji učestvuju u multinacionalnim operacijama.Pripadnici Vojske Srbije koji učestvuju u multinacionalnim operacijama su ambasadori naše zemlje. Oni su ambasadori mira, bezbednosti, ambasadori humanosti, oni su ponos Srbije.Na kraju, želeo bih da u ime poslaničke grupe SNS poželim puno zdravlja, sreće i svakog uspeha

predlog ove dve odluke i normalno sve buduće predloge Ministarstva odbrane koji su u interesu jačanja borbene gotovosti naše vojske i Vojske Srbije. **Maja Gojković** Zahvaljujem.Reč

Uvaženi poslanici i gosti iz Vlade Srbije, poštovani građani Srbije, ja bih da pohvalim učešće naših pripadnika u multinacionalnim misijama po svetu zato što smatram da je to dobro, jer, prvo, oni stiču određena iskustva, drugo, Srbija se na taj način se reprezentuje kao jedna ozbiljna država koja aktivno učestvuje u mirovnim operacijama.Posebno bih hteo da pohvalim ponašanje predstavnika Ministarstva odbrane kako na Odboru, gde su bili vrlo raspoloženi da daju odgovor na pitanja, tako i danas u Skupštini. Isto tako bih pohvalio i to što su plan, danas smo saznali za angažovanje ovih jedinica, doneli početkom godine, iako u zakonu piše da on treba da bude donet tokom godine, ja bih mogao da konstatujem da su oni se potrudili da svoj deo posla urade na vreme.Ono što moram da konstatujem to je da i očigledno i taj plan stajao negde u Vladi do ovog 4. oktobra kada smo mi dobili ovde zahtev da se po hitnom postupku plan odobri. Tako da je to očigledno odgovornost Vlade i ne znamo zbog čega se čekalo do oktobra, s obzirom da je Skupština bez obzira na vanredne izbore zasedala i u februaru. Tako da je bila i tada sednica, pa moglo je i tada da se glasa po hitnom postupku za donošenje odluke o usvajanju ovog plana.Ono što bih ja želeo da vam dam kao jedan predlog za poboljšanje ovog zakona o upotrebi naših snaga u mirovnim operacijama, koji se odnosi na član 8. je taj da se možda promeni da se plan usvaja krajem godine za sledeću i da na taj način se možda izbegne ovaj vremenski interval, koji očigledno može da traje.Imali smo primere, koleginica Jasmina je navela, da se za jednu godinu usvojio čak krajem decembra. Mislim da to nije dobro i sugerišem vama da možda vi kao Vlada inicirate promenu zakona. Možda ima šanse da prođe u Skupštini, da prihvati skupštinska većina. Ali, ako mi kao opozicija damo taj predlog, nisam siguran kako će proći, a nama a nama je svejedno ko će da da predlog, nama je bitno da imamo bolje zakone.Ono što bih još želeo da dam kao sugestiju - u samom zakonu piše šta su elementi plana i vi ste to načelno načelno ispunili. Tu se navodi i drugi element od značaja za odobravanje učešća u multinacionalnim operacijama mogu biti delovi plana. Moja sugestija je možda da vi sigurno na nekih dokumenata pravite i finansijski plan i bezbednost i procenu rizika i razne neke imate aktivnosti pre nego što donesete plan i to je verovatno dokumentovano, a ja pretpostavljam, služio sam vojsku, znam kako funkcioniše vojska, pretpostavljam da vi sve to imate i moja sugestija je da eventualno ti dokumenti samo budu navedeni u planu da su korišćeni za izradu plana.Nadam se da razumete zbog čega je to potrebno, jer Skupština ne donosi odluke samo o usvajanju plana, ona vrši kontrolnu ulogu, tako da je nama kao poslanicima a posebno onima koji učestvuju u radu Odbora za odbranu i unutrašnje poslove važno. Oni bi možda ušli malo dublje u nešto da prosto provere. Nadam se da to razumete i da svi ti ostali dokumenti koji bi možda jedino ako nisu strogo poverljivi, onda po onoj proceduri već kako se sa takvim dokumentima radi, možete da dostavite na uvid narodnim poslanicima.Pored toga, imao bih samo još par pitanja za ministra. Pozdravljam nameru da se u budućnosti angažuje više naša tehnika i tehnologija, ako je imamo, koju možda može naša vojna industrija da napravi, koja se pre svega odnosi na inženjerske jedinice, onda neke pokretne bolnice Zanima me – na osnovu čega se donose recimo te odluke od strane UN, EU koja nas angažuje o tome koliko Srbija može na primer da angažuje te tehnike ili ljudi? Šta utiče na njihovo donošenje odluka?Da li je to pre svega naša spremnost tehnička i obučenost ljudi ili je to možda stvar koliki je naš diplomatski uticaj i ugled koji imamo i kakav uticaj možemo da ostvarimo u tim organizacijama?Drugo,

pa da imate, ne znam, podršku od Ministarstva privrede s obzirom da se radi o vojnoj industriji? Da li postoji neka komunikacija, da li postoje neki možda strateški dokumenti ili namere da se na tome više sarađuje? Hvala. Reč ima ministar Zoran Đorđević. Nama ranije nije bila takva politika i ljudi nisu odlučivali da se tehnika šalje. Mi smo rešili da sada obučimo inženjerski vod. On će biti spreman 2018. godine. Naravno, tu postoji potreba, konkretno sada razmatramo da li poljsku bolnicu nivoa dva da pošaljemo sledeće godine. To slanje prvi put košta Srbiju za vraćanje para od toga je potrebno dve godine. Svaka treća godina je faktički zarada od te poljske bolnice. Prvo moramo da vidimo kakav će biti budžet za sledeću godinu i da vidimo kako možemo i da li možemo da odgovorimo na to.Mi smo vrlo radi da damo, jer mislimo da ćemo tako moći da zanovimo nešto što već ima neki vek, kod nas, korišćenja. Drugo, tu su recimo helikopteri M koji su vrlo poželjni u tim mirovnim misijama jer su se pokazali kao vrlo izdržljivi. Tako da neka naša kalkulacija govori da bi recimo učešće njih nama omogućilo da u nekom bliskom periodu posle za korišćenje njih kupimo kupimo nove.Intencija jeste da se nešto menja. Ovaj novi zakon o multinacionalnim operacijama će upravo promeniti ovo što ste rekli. To sam rekao već dva, tri puta, ali će naravno dati mogućnost i ostalim ostalim zaposlenima van Ministarstva odbrane da apliciraju i da budu prisutni u tim mirovnim misijama gde je to moguće. Mirovne misije funkcionišu tako što se nama ponudi, niko nas ne obavezuje na to da mi prihvatimo, a mi prihvatamo da li hoćemo ljudstvo, da li hoćemo opremu.Mi ćemo gledati u narednom periodu da budemo brži u tome i gde god možemo sa opremom da izađemo, da izađemo, jer mislimo da je povraćaj svega toga vrlo koristan za sistem i za Srbiju. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz, a neka se pripremi narodni poslanik Ana Stevanović. Izvolite. Poštovani građani Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, časni pripadnici Vojske Srbije, oficiri, prvo želim vama da se obratim zato što znam da verovatno u nekim trenucima nije bilo lako da slušate i ovu raspravu, ali to je parlament, diskusija, razmena mišljenja pa se nekada izgovori nešto što nije tačno poput jedne rečenice koja je rečena – da je Vojska na najnižim granama nego što je ikada bila.Moram reći da je moj utisak i saznanje koje imam

Vi ste po mom mišljenju najorganizovaniji sistem koji imamo, dosta dobar sistem. Odličan sistem. Da su drugi takvi, svi ostali da smo takvi, naravno i politički sistem, sigurno da bi ovom narodu i ovoj državi bilo mnogo bolje.Čast koju branite najviše i gde smo najvidljiviji trenutno u svetu, hvala Bogu kada nema ratova i nadam se da ih više nikada neće biti jer samo u prošlom veku u dva svetska rata su Srbi izgubili dva miliona glava, neki kažu potrebno, neki kažu nepotrebno, ali u svakom slučaju i tada su nas vojnici časno predstavili čitavom svetu. Danas to se radi kroz multinacionalne operacije ili kroz ove vojne misije, kako god da ih zovemo.Znam zovemo.Znam da je tako. Imao sam prilike da vidim na nekoliko slučajeva i da razgovaram sa inostranim oficirima, čak i generalima koji su učestvovali zajedno sa našim vojnicima i oficirima u nekim misijama, koji izuzetno hvale naše vojnike. Recimo za Liban sam čuo od jednog američkog generala koji je rekao da nikada nije imao u tom svom lancu komande bolje vojnike i oficire, uključujući i američke. Znači, on smatra da su naši vojnici i oficiri bili bolji nego oni sa kojima je on komandovao u američkom sastavu. Tako da gde god ste otišli, gde god ste bili niste nas obrukali.Želim obrukali.Želim da kažem da je višestruka korist Srbije učešće u ovim misijama i treba da povećamo koliko god možemo kapacitet kao država naše učešće, naravno zavisi i od ekonomske situacije sve, a s obzirom da je i ona sve bolja i bolja otkad radi Vlada Aleksandra Vučića, tako da ćemo sasvim sigurno, i evo, kao što vidimo već i u ovom pregledu, imati povećani broj naših pripadnika i u većem obimu ćemo učestovati.Ono što je važno reći, zbog zabluda koje se šire namerno kroz naše medije, je da su ovo sve misije UN i da nije i da nije sporno, čak i ove koje su organizovane od strane EU, a s obzirom da smo mi kandidat zvanični za ulazak u EU, apsolutno je potrebno, kao što je kolega Drecun govorio, da i u tome povećamo naš obim i naše učešće, jer na taj način dokazujemo i kroz taj vid saradnje da smo bliži EU i da je naša politika ta koja će biti potpuno u narednih par godina usaglašena sa onim što su stavovi i politika EU, kako bismo mogli da učestvujemo kao ravnopravan partner u svemu tome.Takođe se stalno danas smo čuli, vrsta zablude, kao da kada Srbija postane član EU će morati da sprovodi neke odluke Brisela, kao da kao ravnopravan partner neće moći da učestvuje i u kreiranju tih odluka i da iznosi svoje stavove. Građani Srbije treba i to da znaju, kada budemo jednog dana tamo, vrlo brzo, nadam se u interesu građana Srbije, mi ćemo učestovati i u kreiranju svih tih politika koje bude zastupala EU.Što se tiče multinacionalnih operacija, one su izuzetno značajne za našu vojsku i to će vam svaki, evo, sad da mogu, da nam Poslovnik to omogućava, da mogu ovi časni oficiri da nam se obrate, oni bi to rekli, jer to mnogo znači i za razmenu znanja, sticanja novih znanja, pa i upoznavanje nekih drugih koji sa nama sarađuju sa nekim našim saznanjima i znanjima, učenje i od naših oficira i vojnika, na sam taj način smo bi bolje obučeni, a pored toga, kao što sam već rekao, podižemo ugled u svetu.Ova odluka bi trebala da bude jednoglasno podržana u parlamentu, bez ikakvih primedbi, jer to je nešto što je apsolutno u interesu Vojske Srbije i što je apsolutno u interesu razvijanja naših odbrambenih kapaciteta. Zbog toga bi trebalo bez ikakve primedbe, naravno postoje ove ili one vrste, da li je januar ili novembar, ne menja stvar, kao što smo čuli više puta u onome što piše u samoj odluci, što smo mogli sami da pročitamo, ali hajde da to može da bude neka primedba, da kažemo da je primedba, kako bismo izneli kao primedbu, ali konstruktivna rasprava dovodi do toga, koliko sam ja čuo, da je ogromna većina, čak i opozicionih poslanika, podržava naše učešće. To je dobro. Bilo bi dobro da svi podržavaju, jer to je nešto što je interes Vojske Srbije i odbrane Srbije.Još jednom ću ponoviti, i ja kao narodni poslanik i SNS u danu za glasanje ćemo ovo podržati i kada god bude bilo potrebno, verujte da ćete u nama imati podršku, i kada bude trebalo da se traži više, pa i ako treba oko budžeta, takođe, mada se to sve dogovara već sad, ali, u suštini, da bismo određene standarde dostigli, naravno da i u budžetu ceo naš sistem i vojska moraju da dobiju mnogo značajniju poziciju nego što imaju u ovom trenutku. Ja ću se bar za to zalagati, ako treba tu ste, dostavite mi, pa ćemo razgovarati, ali siguran sam, i svi poslanici SNS.Hvala vam još jednom i, ponavljam, u danu za glasanje ćemo to podržati. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Ana Stevanović, a neka se pripremi narodni poslanik Marko Atlagić. Poštovani potpredsedniče, gospodine ministre i gospodo oficiri, osvrnula bih se tokom svog govora na jedan ne tako blistavi deo u godišnjem planu upotrebe vojske, tako da ću vas i zamoliti da pojedine delove pojasnite.Naime, u planu je predviđeno da Vojska Republike Srbije i predstavnici MUP učestvuju u operacijama u državama poput Liberije, Republike Mali, Centralnoafričke Republike, Demokratske Republike Kongo. Ukoliko se osvrnemo na zdravstvenu situaciju, ne samo na bezbednosnu, već isključivo na zdravstvenu situaciju u tim zemljama, možemo da primetimo da od 2014. godine u pomenutim zemljama vlada epidemija ebole.Kao što znate, ebola je smrtonosna bolest protiv koje trenutno ne postoje nikakve relevantne vakcine, a epidemija je izuzetne smrtnosti, takođe jako velika. Ovo jeste jedno mračno pitanje, ali takođe moramo da se osvrnemo na bezbednost naših pripadnika tamo.Tako tamo.Tako da, videli smo u godišnjem planu upotrebe vojske da su te zemlje namenjene da idu naši predstavnici, tako da bih vas tu zamolila, koliki su bezbednosni zdravstveni rizici u vezi sa tim.Takođe, što se tiče države Sudan, u samom godišnjem planu ste napisali da postoje izuzetno velike opasnosti od zaraznih bolesti, tako da isto pitanje važi i za ovu zemlju. Takođe, u Sudanu imamo nestabilnu političku i bezbednosnu situaciju i vrlo teške uslove uslove zbog klimatskog faktora, kao i mogućnost zaraze infektivnim bolestima.Moramo da se osvrnemo i na najmlađu državu na svetu, u pitanju je Južni Sudan, koji je nezavisnost proglasio 2011. godine. Što se tiče ove zemlje, takođe imamo jednu situaciju koja nije uopšte blistava. Naime, u Južnom Sudanu imamo imamo epidemiju malarije. Čisto da bih neki statistički podatak mogla da iznesem, u ovoj zemlji ukupno živi 11 miliona stanovnika, a u januaru ove godine obolelo je milion i 600 hiljada stanovnika ove zemlje.

smene je došlo zato što su se Plavi šlemovi ponašali i reagovali su haotično i neefikasno na nasilje u Džubi, koja je glavni grad Južnog Sudana. To se desilo u julu ove godine, a oni nisu umeli da zaštite civile od seksualnih napada, kako se navodi u izveštaju UN.U ovom UN.U ovom izveštaju se navodi da je nedostatak vođstva ključnog višeg osoblja misije kulminiralo u haotičnom i neefikasnom odgovoru na nasilje. Takođe se kaže da pripadnici mirovnih snaga nisu delovali pod jedinstvenom komandom i bili su skloni da izbegavaju rizik.Tako da bih vam ja bila veoma zahvalna kada biste mogli da ukažete detaljnije koje su procedure i mere zaštite naših pripadnika u slučaju da dođe do zaraze. Hvala.

i zdravstvena, a naravno kada govorimo o Sudanu i Južnom Sudanu, mi još nemamo odluku da idemo tamo, samo donosimo mogućnost da ukoliko se stvore uslovi, ukoliko mi to procenimo da ljudi treba da idu tamo, da možemo da ih pošaljemo.Naravno, kada pošaljemo ljude, dobijamo strogu preporuku UN kako i na koji način i čega mi treba da se pridržavamo. Vojska Srbije se svega toga pridržava. Postoje ljudi tamo koji naravno nadgledaju sve to i mi se ponašamo u skladu sa tim preporukama. Takođe, pre polaska vrši se zdravstveni pregled svih pripadnika vojske koji idu u mirovnu operaciju. Oni dobijaju vakcinaciju i potrebne lekove i pre odlaska, a i dobijaju lekove za eventualno posledice nekih bolesti koje su tamo najprisutnije.Svakako,

nije bilo nekih težih zaraznih bolesti. Bilo je simptoma da je bila indicija da su neke prisutne, međutim pokazalo se, na našu sreću, da nije. Naravno, mi ne idemo tamo, mi dobijamo reone gde su zarazne bolesti kao što je ebola i naši ljudi ne zalaze tamo.Kada su u pitanju vojni posmatrači, oni dobijaju svakodnevne informacije o reonima gde se šta nalazi i njihova procena gde je opasnost velika oni nemaju obavezu uopšte da se pojavljuju.Tako bukvalno pokušavamo tim ljudima da pomognemo tamo, koliko mi možemo, kada je u pitanju stanovništvo i obezbeđenje mira, ali svakako najviše pokušavamo da vodimo računa o svojim ljudima. Time ćemo i dalje da se bavimo. Budite uvereni da i bezbednost i zdravstvo tih ljudi prati se svakodnevno, mi dobijamo sve te informacije i verovatno, ako bude bilo ne daj bože nečega, sigurno će znati i ljudi u Srbiji, ali mi ćemo, opet kažem vam, preduzeti sve da do toga ne dođe.

vrste.Gospodine ministre vojni Đorđeviću, vama lično želim mnogo uspeha u radu, u šta ne sumnjam, što potvrđuju i vaše dosadašnje aktivnosti u Ministarstvu odbrane Republike Srbije. Siguran sam da ćete biti jako dobar ministar.Poštovani

o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, imaju svoje uporište u ekspozeu.(Narodni svoje uporište u ekspozeu predsednika Vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića, kojeg je on predstavio nama, narodnim poslanicima i građanima Republike Srbije u ovom visokom domu 9. avgusta gospodnje 2016. godine. I gospodo narodni poslanici, svaki ekspoze bilo koje vlade treba da bude biblija za sve narodne poslanike. Ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije gospodina Vučića je najtransparentniji, najsveobuhvatniji,

Poslaniče, hoćete li biti ljubazni da prekinete, da pustimo ovu grupu da kaže šta ima? Molim vas. Jeste da nismo u direktnom prenosu, idemo u odloženi, ali svakako će građani videti. Pustite neka se smeju,

ovaj ekspoze je citiran u jednom međunarodnom časopisu za 2016. godinu koji se nalazi na Scimago listi i izašao je u Rimu. To je prvi put u modernoj istoriji Srbije da jedan ekspoze predsednika vlade bude citiran u međunarodnom časopisu.Na stranici 16 ekspozea predsednika Vlade gospodina Vučića piše, citiram: „Republika Srbija će kroz svoj angažman u međunarodnim organizacijama i multinacionalnim forumima nastaviti da u meri svojih mogućnosti daje doprinos očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti, između ostalog, i kroz angažovanje

u ovom visokom domu Narodne skupštine Republike Srbije 9. avgusta 2016. godine, napisano u ekspozeu i, gospodo narodni poslanici, danas na klupama je ovde kod vojsci.Republika Srbija je dala značajan doprinos očuvanju mira u svetu i između ostalog kroz učešće naše vojske u multinacionalnim operacijama.

Ovo više nema nikakvog smisla. Ovakvo nepoštovanje parlamenta nisam doživela u 26 godina, koliko se bavim politikom. Pošto sam ovde, ne mogu sama da tražim povredu Poslovnika, sama bih sebi izrekla kaznu i tražila da se glasa. Ovo je skandal šta vi pravite. Ovo je sramota. Znači, ne dozvoljavate poslaniku da kaže ono što on želi da kaže. Znači, ometate svaku slobodu govora u ovom parlamentu, Radulović: Povreda Poslovnika.)Ne dam vam povredu Poslovnika zato što ja govorim kao predsedavajući. Znači, ovo je skandal nad skandalima šta vi radite i ovaj prag tolerancije prelazi svakog poslanika koji je došao ovde da radi